Poštovane kolegice i kolege, dobro jutro. Nastavljamo s radom 5. sjednice kako je i najavljeno. Evo imam prijedlog koji sam dobio od kolege …, sve će biti uredu, samo polako, dakle dobio sam prijedlog od Kluba zastupnika HDZ-a i Kluba zastupnika SDP-a da objedinimo raspravo po točkama 1., 3., 4., 5. i 6. da ih zajedno raspravimo, sve su srodne. Radi se o izvješćima o obavljenoj reviziji učinkoviti određenih sustava u okviru države, pa ako se slažete. Ima li tko protiv takvog prijedloga? Ako nema znači išli bi objedinjenom raspravom za sljedeće točke: 1. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti sustava javne nabave u trgovačkim društvima, Drugu bi onda raspravili odvojeno. Treća točka: 3. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti nabave i pravilnosti korištenja službenih vozila proračunskih korisnika državnog proračuna, 4. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja mineralnim sirovinama, 5. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti rada nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, 6. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti utjecaja programske inicijative Jaspers na podnesene projektne prijedloge Republike Hrvatske za sufinanciranje iz fondova Europske unije. Svugdje je podnositelj Državni ured za reviziju. Dakle ako se lažemo onda bi išli s tih pet točaka, nakon toga bi onda imali raspravu o Izvješću o obavljanoj financijskoj reviziji političkih stranaka nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinice lokalne (regionalne) i područne samouprave izabranih s liste grupe birača za 2015. godinu.

učinkovitosti sustava javne nabave u trgovačkim društvima - Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti nabave i pravilnosti korištenja službenih vozila proračunskih korisnika državnog proračuna - Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja mineralnim sirovinama Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti rada nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave - Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti utjecaja programske inicijative JASPERS na podnesene projektne prijedloge Republike Hrvatske za sufinanciranje iz fondova Europske Unije Podnositelj izvješća je Državni ured za reviziju, temelj članka 9. Zakona o Državnom uredu za reviziju. Raspravu su proveli Odbor za financije i državni proračun i za toče Izvješća o obavljanoj revizije učinkovitosti gospodarenja mineralnih sirovina Odbora za zaštitu okoliša i prirode. I za točku Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti utjecaja programske inicijative JASPERS na podnesene projektne prijedloge Republike Hrvatske za sufinanciranje iz fondova Europske Unije Odbor za regionalni razvoj i fondove EU. Za sva ova izvješća Vlada je dostavila svoje mišljenje. Sada će nam u ime predlagatelja, odnosno, podnositelja izvješća dodatno obrazloženje dati, poštovani glavni državni revizor Ivan Klešić, a ja želim naglasiti samo da budući da se radi o objedinjenoj raspravi, klubovi će moći govoriti 20 minuta. Izvolite kolega Klešišć. **Klešić, Ivan** Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, cijenjene zastupnice i zastupnici. Tijekom 2016. Državni ured za reviziju je obavio reviziju učinkovitosti sustava javne nabave u 20 subjekata od čeka 17 u vlasništvu RH i 3 u vlasništvu jedinica lokalne samouprave. Obuhvaćeno je razdoblje od 2013.-2015. godine. Revizijom je između ostalog utvrđeno, pisane su procedure, za planiranje javne nabave, nisu donesene. Unutarnjim aktima, nije uređen način prikupljanja potreba za nabavom. Planovi nabave nisu doneseni pravodobno ili nisu realni i ostvarivi. Značajna su odstupanja, ostvarenja u odnosu na planove. Nije ocjenjivana opravdanost nabave s obzirom na stvarne potrebe. Općim aktima nije uređena obveza prijavljivanja sukoba interesa kao ni obvezni sadržaji dokumentacije za nadmetanje. U nekim slučajevima nije bilo javnih otvaranja ponuda, a pojedini subjekti su primjenjivali, pregovarački postupak javne nabave, bez prethodne objave, pri čemu nisu navedene okolnosti koje opravdavanju korištenje tog postupka. Ugovori o javnoj nabavi ne sadrže kaznene odredbe za nepravodobnu isporuku, a dodaci ugovorima za produljenje rokova završetka radova, zaključivani su nakon isteka ugovorenog roka. Na temelju revizijom utvrđenih činjenica, Državna revizija ocijenila je da je u 4 društva sustav javne nabave bio učinkovit. U 12 učinkovit, pri čemu su potrebna određena poboljšanja, a u 3 društva i jednoj javnoj ustanovi nije bio učinkovit, te su potrebna značajna poboljšanja. Što se tiče revizije učinkovitosti, nabave i pravilnosti korištenja službenih vozila, proračunskih korisnika, državnog proračuna, subjekt revizije bili su Ministarstvo Ministarstvo unutarnjih posla, Ministarstvo obrane, Porezna uprava, Carinska uprava, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo mora prometa i infrastrukture, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ured za opće poslove Hrvatskog Sabora i Vlade Republike Hrvatske i Državni ured za središnju javnu nabavu u dijelu pripreme i provođenja postupaka javne nabave Subjekti obuhvaćeni revizijom koriste 66% ukupnog broja službenih vozila svih proračunskih korisnika. Koncem 2015. godine imali su 6306 službenih vozila od toga 3935 u svom vlasništvu, 56% svih vozila u vlasništvu starije je od deset godina. Prosječni broj prijeđenih kilometara po vozilu već je od 150 tisuća kilometara. Ukupni rashodi za službena vozila za 2014. godinu bez troškova nabave za vozila u vlasništvu iznosili su 272,3 milijuna kuna, a u 2015. 232,9 milijuna kuna. Prosječni rashod po vozilu iznosio je u 2014. nešto manje od 44 tisuće kuna, a u 2015. 37 tisuća kuna. Na temelju revizijom utvrđenih činjenica ocijenjeno je da je nabava i pravilnost korištenja službenih vozila djelomično učinkovita. U nastavku navesti ću samo neke od činjenica koje su utvrđene ovom revizijom. Korisnici nisu utvrdili okvirni broj vozila potrebnih za obavljanje djelatnosti, nisu utvrdili ni opravdanost nabave s obzirom na djelokrug i vrstu poslova za koje se nabavlja službeno vozilo, te nisu propisali način i uvjete obnavljanja voznog parka. Nadalje, predviđeni broj kilometara kod nabave vozila putem operativnog najma nije realno planiran. Način korištenja službenih vozila nije u potpunosti normativno uređen, osim toga prije nabave nije preispitana isplativost nabave putem operativnog najma. Evidencije o korištenju službenih vozila nisu vođene ili ne sadrže sve potrebne podatke. Državni ured za reviziju je skrenuo pozornost na iskustva drugih zemalja koje u cilju povećanja učinkovitosti te pravilnosti korištenja službenih vozila primjenjuju centralizirani model gospodarenja i raspolaganja, te sustav satelitskog nadzora kretanja službenih vozila. Također predložili smo Vladi RH da preispita zaključak iz srpnja 2009. godine, a prema kojem proračunski korisnici mogu nabavljati vozila samo putem operativnog leasinga. Po ovoj preporuci Vlada je postupila i u ožujku ove godine donijela je smjernice za upravljanje voznim parkom. Osim toga predložili smo da se normativno reguliraju uvjeti i način korištenja trajno dodijeljenih službenih vozila s obzirom na poslove koji se obavljaju te način provedbe postupaka nabave službenih vozila. Poštovani gospodine predsjedniče, cijenjeni zastupnice i zastupnici ured je obavio i 21 reviziju učinkovitosti gospodarenja mineralnim sirovinama. Revizijom je obuhvaćeno poslovanje u razdoblju od 2013. do 2015. godine i to u tijelima koja su nadležna za gospodarenje mineralnim sirovinama, 20 ureda državne uprave u županijama i u gradu Zagrebu, Ministarstvo financija, Carinska uprava, Ministarstvo gospodarstva i Ministarstvo poljoprivrede. Ocijenjeno je da je gospodarenje mineralnim sirovinama u devet državne uprave u županijama bilo učinkovito pri čemu su potrebna određena poboljšanja, a u svim drugim tijelima bilo je djelomično učinkovito. Revizijom je između ostalog utvrđeno da su pojedini pravilnici i nova Strategija gospodarenja mineralnim sirovinama nisu doneseni, Ministarstvo gospodarstva nije ustrojilo jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina, cjelovite evidencije o rudarskim gospodarskim subjektima te o traženim istražnim prostorima i eksploatacijskim poljima. Pojedini uredi državni uprave u županijama ne vode registar istražnih prostora i eksploatacijskih polja ili ih ne vode na propisani način. Za pojedine istražne prostore i eksploatacijska polja fiksni dio naknade nije obračunat niti naplaćen, a ovlaštenici ne dostavljaju uredima državne državne uprave izvješće o obavljenim istražnim radovima te zahtjev za utvrđivanje eksploatacijskih polja. Ministarstvo gospodarstva nije aktiviralo jamstva ni poduzimalo mjere prisilne naplate. Uredi državne uprave u županijama nisu pribavljali jamstva za troškove sanacije, a u nekim slučajevima sanacije nisu niti provedene. RH nije donijela novi Zakon o geološkim istraživanjima nego je na snazi zakon iz 1986. godine. Također nije regulirana izrada osnovnih geoloških karata ni njihovo financiranje koje su osnova za planiranje i korištenje prirodnih resursa odnosno izdavanje koncesija. Želio bih ovdje naglasiti da je Ministarstvo gospodarstva prihvatilo preporuke i donijelo plan u kojem navodi da će poduzeti aktivnosti za njihovu provedbu u najkraćem mogućem roku. Nadalje, tijekom 2016. godine obavili smo i reviziju učinkovitosti rada nadzornih odbora u 99 trgovačkih društava u vlasništvu lokalnih jedinica na području 20 županija i na području Grada Zagreba. Ovom revizijom smo utvrdili da u pojedinim društvima unutarnjim aktom nisu uređene zadaće, ovlasti i odgovornosti nadzornog odbora. Nisu uređeni ni kriteriji i pravila za imenovanje članova nadzornih odbora i članova uprave te obveze uprave prema nadzornim odborima. U pojedinim društvima članovi uprave nisu izabrani putem javnog natječaja ili u njihovom izboru nisu sudjelovali nadzorni odbori. U nekim društvima visina nagrade za rad članovima nadzornog odbora nije bila primjerena s obzirom na rezultat poslovanja društava odnosno financijsko stanje društva. Uprave pojedinih društava nisu izvješćivale Nadzorne odobre o rentabilnosti poslovanja, a Nadzorni odbori nisu podnosili skupštinama godišnja izvješća. Na temelju revizijom utvrđenih činjenica ocijenjeno je da u 29 trgovačkih društava nadzorni odbori su učinkovito nadzirali vođenje poslova, u 65 društava su učinkovito nadzirali ali su potrebna određena poboljšanja. U 4 društva nadzorni odbori nisu učinkovito nadzirali, te su potrebna značajna poboljšanja. Za jedno trgovačko društvo je ocijenjeno da Nadzorni odbor nije učinkovito nadzirao vođenje postupka. U svim ovim revizijama ured je dao niz preporuka čijom bi se provedbom svakako povećala učinkovitost korištenja javnih sredstava. Državni ured za reviziju je obavio i reviziju učinkovitosti programske inicijative Jaspers na podnesene projektne prijedloge Republike Hrvatske za sufinanciranje iz fondova EU. Revizija je obavljena u suradnji sa Europskim revizorskim sudom i Državnim uredom za reviziju Republike Poljske s ciljem prijenosa znanja i iskustava u područje revizije javnih sredstava i sredstava iz fondova EU. Jaspers je neovisno i savjetodavno tijelo Europske komisije koja pomaže državama korisnicima u pripremi projekata za povlačenje sredstava iz fondova EU s ciljem bolje pripreme projekata i to u svim fazama, te pomaže pri izradi strateških dokumenata i jačanju administrativnih kapaciteta. Republika Hrvatska je postala korisnica Jaspersa u 2011. godini potpisom Sporazuma o suradnji s Europskom komisijom i Europskom investicijskom bankom. Revizijom su obuhvaćena 4 ministarstva te Hrvatske vode, CARNET, Sveučilište u Rijeci, Hrvatske ceste, Hrvatske željeznice i infrastruktura i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Na temelju revizijom utvrđenih činjenica Državni ured za reviziju je ocijenio da je utjecaj Jaspersa na projekte RH sufinancirane iz fondova EU djelomično učinkovit. S obzirom da subjekti revizije ne postupaju u cijelosti u skladu s propisanim nadležnostima i odgovornostima što je utjecalo na učinkovitost provedbe preporuke Jaspersa, a time i na povlačenje sredstava iz fondova EU. Državni ured za reviziju je između ostalog dao sljedeće preporuke: Subjekti revizije trebaju provoditi detaljnu procjenu potreba prije uvrštavanja projekata u akcijski plan, te donijeti pisane procedure kojima bi se odredili prioriteti u odabiru projekata za pomoći pomoći Jaspersa. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU treba redovito ažurirati akcijske planove, utvrditi stvarni status Jaspersovih zadataka, odnosno uskladiti podatke sa svim nadležnim tijelima, te ažurirane podatke redovito prosljeđivati Jaspersu na znanje. Subjekti revizije trebaju jasno utvrditi područja u kojima su stečena potrebna znanja za samostalni rad kako bi se pomoć Jaspersa usmjerila na teme koje nije moguće samostalno pripremiti, te redovito dokumentirati provedene aktivnosti, suradnje s Jaspersom u svrhu učinkovitog praćenja utjecaja Jaspers. Sve navedene preporuke, dakle dane su s ciljem povećanja učinkovitosti utjecaja aktivnosti Jaspers, a što bi ubuduće trebalo imati utjecaj i na uspješnije povlačenje sredstava iz fondova EU. Hvala lijepa. Zahvaljujem glavnom državnom revizoru. Imamo 6 replika. Prvi je poštovani kolega Žagar. Izvolite. Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi gospodine Klešić sa suradnicima, kolegice i kolege. Evo prije svega da pohvalim ova izvješća koja ste vi dostavili Hrvatskom saboru. Doista ste odradili jedan veliki posao i mislim da je to primjer kako i druge institucije u ovoj državi trebaju raditi svoj posao. I mislim da je Državno odvjetništvo iz ovih vaših podataka može izvući nekakve zaključke. Ono što mene brine, a vi ste ovdje to u izvješću naznačili tiče se javne nabave u trgovačkim društvima koja su u javnom vlasništvu, je da gotovo 7 od 10 kuna je neučinkovito provedena javna nabava za taj novac, 7 od 10 kuna, ako uzmemo da je tu Hrvatske ceste i Hrvatska radiotelevizija i ako zbrojimo njihove vrijednosti javne nabave, onda je to jedan zabrinjavajući podatak za RH. Vi ste detektirali, vi ste naveli sve ono što se treba otkloniti. Međutim, sad se postavlja pitanje, naravno, vi niste političar, možda vi to možete odgovoriti ili ne. Ali želim vas sad i pitati je li to u pitanju stručnost, da je problem u tome što nemamo dovoljno stručnosti u takvim poduzećima ili namjerno nemamo dovoljno stručnosti da bi se ovakve stvari mogle raditi. Ja razumijem ako u općinama, malim općinama a vi ste u ovom vašem izvješću i naveli kako dajete preporuku da jedna osoba obavezno ima certifikat. Ako u malim općinama nemate tog stručnog kadra, ali ne mogu vjerovati da u Hrvatskim cestama, Hrvatskoj radioteleviziji nema takvog kadra jer to mi je jednostavno neshvatljivo pogotovo zato što se o velikim iznosima radi. I na kraju da zaključim ovu repliku. Dakle, sve ono što danas imamo i velike probleme koje imamo u hrvatskom društvu i odlazak mladih i svega što se događa je ujedno i posljedica ovakvih javnih nabava. Jer da parafraziram Arhimeda kada je rekao ako mi date dovoljno dugačku polugu i dobar oslonac podići ću zemlju. Dajte mi dobar ugovor i da vidite kako ću na javnoj nabavi dobar ugovor ili koncesiju, pa da vidite kako će **Klešić, Ivan** Pa evo što se nas tiče iz Državne revizije mislim da ste pozorno slušali i rekli ste gotovo sve ono što smo mi naglasili. Ja bih samo rekao da što se nas tiče iz Državne revizije smatramo da je to ipak jedan nedostatak neodgovornosti. (HDZ)** Druga replika, zastupnik Miro Bulj. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovani vaša izvješća su uvijek opširna temeljita i ukazuju u ovome slučaju, evo o javnoj nabavi uvijek ponavljate istu priču, ono u biti što je stvarno, međutim, uvijek je pitanje, što je sa odgovornosti tih koji provode tu nabavu i to uputite Državnom odvjetništvu i ostalim institucijama. Ali je činjenica, ili imate li vi podatak, koliko je riješeno tih nezakonitosti ili tih kriminalni radnji oko javnih nabava kod pravosudnih tijela. Tj. da li je Državno odvjetništvo poduzelo radnje, imate li vi ikakve informacije, povratne na vaše revizije koje obavite po pitanju javnih nabavu? Također spomenuli ste mineralne sirovine, evo u mom Cetinskom kraju, jedino se bavi koncesija mineralnih sirovina i sanacija rudokopa, ali ne sanacija rudokopa, bio je pokušaj sanacije rudokopa uz rijeku Cetinu, industrijski otpad iz Dugog rata, koja je bila ekološki neonesvješćena i naravno da su htjeli sanirati taj otpad baciti u taj rudokop, koji je nanio štete nemjerljive i pitkom vode Cetini i cijeli taj slučaj u biti proaktivan od glave, od ministarstva i županijskih ureda gdje ste vi naveli činjenice da u ovome slučaju županija pogoduje u biti kriminalnim radnjama. Da kriminalci eksploatiraju naša polja, kako ko žele. Šta rade tu inspekcije? Ovo što ste vi dokazali da ne rade svoj posao. Prema tome, činjenica je da je županija u ovome slučaju svrha sama sebi i da radi na štetu naših građana i naših resursa koji bi trebali biti u svrhu svih nas, a ne samo koncesija za njihove podobne. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Odgovor na repliku, glavni državni revizor. Izvolite. Uvaženi gospodine zastupniče, pokušati ću što kraće odgovoriti na vaše pitanje. Dakle, što se tiče kaznenih dijela koje ste vi spomenuli u samom početku vaše replike, ja mogu jedino reći da Državni ured za reviziju postupa apsolutno poštujući sve zakonske procedure, to znači, da ne nabrajam sad sve, od planiranja revizije, rada revizije na terenu, pisanja izvješće, dostavljanje izvješće subjektu revidiranja, nakon toga objave izvješća na našoj internetskoj stranici, dostava izvješća Hrvatskom saboru i dostava izvješća Državnom odvjetništvu. Dakle, što se daljnje postupanje, apsolutno nije u domeni Državne revizije, time naš posao završava. Dakle, mi dostavimo Državnom odvjetništvu naše izvješće, dostavimo, ako postoji sumnja od strane državnih revizora izvršenja kaznenih dijela, dostavimo kopiranu dokumentaciju, koju također predajemo Državnom odvjetništvu na danje postupanje. Kolege iz Državnog odvjetništva imaju svoje metodologije rada i oni dalje odlučuju o tome što učiniti s tim predmetima. Mi, oni nisu dužni nama dostavljati informaciju, oni su dakle, kolege iz Državnog odvjetništva, podnosi izvješće Visokom domu, gdje onda Visoki dom prihvaća izvješće ili odbija kao i naše. Nadalje, što se tiče, dijela odgovornosti, odnosno, neodgovornosti, u provođenju nalozi i preporuka Državne revizije, tu moram naglasiti, da je Vlada RH donijela anacionalni program reformi. tom, u okviru nacionalnog programa reformi, na zahtjev Europske komisije vode se također kaznene odredbe za sve one subjekte koji neće provoditi preporuke Držane revizije, razumije./… Znači, tu se uvodi red i vjerujem da onda u svim segmentima će to bolje funkcionirati. Hvala lijepa. kles **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. 3 replika, poštovani kolega Bunjac. Izvolite. Hvala lijepa predsjedniče Sabora. Uvaženi državne tajniče, vaša izvješća su doista opširna, sa jako puno detalja, treba čovjek uložiti truda da to pročita, ali pregledna su, pismeno su napisana, dakle, stilski, gramatički, sve dobro. Međutim, htio bih upozoriti na neke detalje, koji mi se čini da su promakli u ovom izvješću. Kod revizije korištenja službenih automobila, nisam uočio podatak, a tko plaća prometne kazne? Dakle, ako se koriste službeni automobili, kojih ima u Hrvatskoj ogroman broj, dakle 9500 a vozač napravi prometni prekršaj, tko plaća taj prekršaj? Da li plaća vozač ili se plaća iz državnog proračuna? Naime, pokazalo se da se često te kazne plaćaju iz proračuna, proračunskih sredstava, tako da taj model plaćanja, potiče bahatost, kako vozača tako onih koji se u automobilima voze, pa ako biste mi mogli odgovoriti na to pitanje. Također, vidjeli smo da je broj automobila ogroman, da se na njih troši godišnje iz proračuna, oko pola milijarde kuna, a da ti automobili ne prijeđu predviđenu kilometražu. Znači da je broj predviđenih kilometra veći od onoga broja kilometara koji je u stvarnosti napravljen. Da li bi se tu mogle napraviti neke uštede, pa taman da su 5 ili 10%. Vjerojatno bi bilo puno. Drago mi je što ovu raspravu sluša i naš predsjednik Sabora, imamo naime, posebnu stavku, to su vozači 24 sata dnevno na raspolaganju. Evo, mi smo uspjeli iz vašeg izvješća saznati da čak i tajnik Sabora ima vozača 24 sata na raspolaganju, pa bi volio čuti argumente iz kojeg razloga je to potrebno. Gordan (HDZ)** Hvala vam. **Klešić, Ivan** Uvaženi zastupniče, što se tiče plaćanja kazni za prometne prekršaje, mi nemamo ove saznanja, moram priznati, ali znam na način koji mi funkcioniramo u Državnoj reviziji, svatko onaj tko učini, znači osoba koja učini prekršaj u prometu, to policija, odnosno Ministarstvo unutarnjih poslova, prometna policija registrira i dostavi nama u pismenom izvješću. Mi tada moramo dostaviti ime i prezime osobe koja je upravljala automobilom. Ta osoba koja je upravljala automobilom plaća kaznu, ne institucija. Hvala. Zahvaljujem. 4 replika, uvaženi kolega Bernardić. Izvolite. Osvrnut ću se na dio izvješća koji se odnosi na poslovanje trgovačkih društva u RH njih 20 sa vrijednosti javne nabave od preko osam milijardi kuna. Dakle u svome izvješću ovdje konstatirali ste da je kod nekih trgovačkih društava javna nabava djelomično učinkovita odnosno u četiri trgovačkih društava poput Hrvatskih cesta, javne ustanove HRT-a na koju smo upozorili sustav javne nabave nije bio učinkovit te su potrebna značajna poboljšanja. Kao zastupnika u Hrvatskom saboru, kao cijeli hrvatski narod nas zanima koliko je sumnji na kazneno djelo bilo po svakom postupanju Državne revizije i koliko je milijardi ili milijuna hrvatskih kuna otišlo na korupciju i na potencijalne malverzacije u trgovačkim društvima. To je ono što bi ovdje htjeli saznati. Dakle ne može se narod farbati i bacat se prašina u oči nekakvim preporukama koje ste vi ovdje napisali, koje su ja se potpuno slažem možda i dobre, ali preporuke skreću pažnju sa pravog problema, a to je kakva se korupcija i kakav kriminal se događa u pozadini, milijarde i milijuna hrvatskih kuna se nestaju i koje se kradu. Potpuno je normalno nažalost danas da se HDZ-ov načelnik poslužuje sa 800 tisuća kuna sa bankomata u ratom napaćenoj Škabrnji dok se ovdje baca ljudima prašina u oči. Zašto se skriva istina? Zašto se skriva istina o Agrokoru? Zašto se smijenio nadzorni odbor televizije da bi ta televizija mogla pisati vijesti kako odgovaraju vladajućima? Zašto se narod truje lažnim i nebitnim informacijama da bi se prikrila prava istina?

Ivan** Uvaženi zastupniče, dakle sve što vi govorite mislim da se naše društvo ćemo se s tim složiti. Potrebno je uvesti red i to je potpuno svima jasno. Ono što mi radimo Državna revizija, dakle mi imamo preventivnu ulogu, to je ključ. Oprostite, ne može se reći nekakve preporuke, znam da ste vi to možda rekli na jedan način, ali to su preporuke koje s obzirom na ovaj nacionalni program reforma koju sam spomenuo budite sigurni da oni koji neće provoditi te preporuke da će biti itekako sankcionirani jer će se točno morati utvrditi osobe koje će biti zadužene za provođenje tih preporuka, preporuka, a onda će se naravno i smanjiti mogućnost izvršenja određenih kaznenih djela. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Peta replika uvaženi kolega Lovrinović. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine Klešić. Ja bih se pridružio pohvalama mojih prethodnika na izvještaj koji ste nam ovdje predočili i ja se tome pridružujem. Međutim, u vašem izlaganju i materijalima ja ću blago reći da su ona zabrinjavajuća što se tiče onoga što unutra piše, vaših nalaza i vi ste to zaista iznijeli onako kako jest. Vidi se nered u javnoj nabavi, ovdje sustav ne funkcionira, nema potrebnih analiza, puno se gubi u tome, a procjene koje sam ja prošle godine iznosio ovdje kada je bila rasprava o javnoj nabavi jest da bi se uvođenjem automatizirane javne nabave, bez mogućnosti intervencija moglo uštedjeti preko dvije milijarde kuna. Ja bih vas pitao čito ljudski, kako se osjećate kao jedna od rijetkih institucija vlasti u službi ove Vlade i građana koja dobro funkcionira, kada vaši kada vaši izvještaji koji su puni nalaza, koji upućuju na klijentelizam, korupciju, kriminal, kada ne prolaze bez posljedica i ima li smisla raditi reviziju za ona javna poduzeća u javnom sektoru kod kojih ste već proteklih godina utvrdili slične i iste greške promašaje i čak koruptivne radnje? Dakle, ja znam da vi ne možete mijenjati stvari, nije vam to zadaća, ali kako se osjećate kao stručnjaci ljudi koji radite u takvoj instituciji,

kada vidimo da uz nas mnoge stvari prolaze, a mi svoj posao zaista radimo vrlo pošteno i vrlo profesionalno, poštujući kodeks … etike rada državnih revizora. Ono što bismo svi mi morali učiniti, ja sam to rekao nekoliko puta na odborima, a to je ta odgovornost prema ovoj državi, to znači da svako od nas koji prima plaću mora za tu plaću pošteno odraditi svoj posao, to bi rekao da je to i iznad toga ne treba ići. Svako treba obaviti svoj posao, to je interes ove zemlje. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** I zadnja replika uvaženi kolega Ivan Šuker. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine glavni državni revizoru sa suradnicima. Dakle vi ste odlično dali uvod oko ovog posla koje su vaše kolege napravile, tko je čitao izvješća mogao je vidjeti sistematičnost, jasno metodološki pristupi ono što je bio kontinuitet u tim nalazim, tako da se mnoge stvari mogu usporediti. Međutim iz već početka ovih replika i ove rasprave mislim da ste zaboravili jednu ključnu stvar, to jeste napisali unutra, ali ste trebali istaknuti, za koji period su rađeni ovi nalazi Državne revizije jer neke kolege raspravljaju ko da je neko drugi u to vrijeme bio na vlasti. I lako je ovdje politizirati, ali ova revizijska izvješća se odnose na točno određeno razdoblje. I za to razdoblje ako već pozivamo na političke odgovornosti onda treba pozvat one, a ne pozivat neke druge na koje se to ne odnosi. Dakle, ima neke stvari negativnosti koje su na žalost u kontinuitetu. Ali s obzirom na ono što se želi ovdje prikazati i zbog hrvatske javnosti mislim da ste propustili ključnu stvar reći, a to je za koje vremensko razdoblje su rađeni ovi revizorski izvješći a o nekim stvarima ću više govoriti kad budem govorio u ime kluba. Jer nam nije u interesu politizirati oko ovog nalaza, nego naprosto dignut na jednu višu razinu korištenje imovine i sredstava kako Hrvatske države, tako hrvatskih građana. Ne, ako nema potrebe nije nužno. koje sam prozvao, koji su proveli raspravu. Ako ne, onda prelazimo na raspravu po klubovima. Prvi se za riječ javio Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke i kolega Krešo Beljak. Na žalost Kreše Beljaka nema, pa prelazimo onda na drugi klub. To je Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista i uvaženi tandem Panenić – Dobrović. Prvi ide kolega Panenić, izvolite. Hvala lijepo predsjedniče Sabora, poštovani državni revizore sa suradnicima. Evo danas imamo paket o kojem bi trebali raspravljati. Naravno da teme jesu slične, predmet su vašega djelovanja, ali kad sve uđe u dubinu svih zapravo nalaza onda se vidi koliko je široka tema i koliko bi mogli raspravljati. I da ovdje raspravljamo ne jedan dan, nego cijeli tjedan možda bismo tek onda imali kvalitetne, dobre zaključke ćemo probati evo u ovom objedinjenom dijelu biti što konkretniji. Ja ću samo iznijeti vezano za učinkovitost sustava javne nabave jednu izjavu koja je evo bila na županijskoj skupštini kod mene je jedna vijećnica je na moj prijedlog, gdje sam rekao da izrazito velik je broj bagatelnih nabava koje se pojavljuju po trgovačkim društvima kako kod mene u županiji, vjerojatno i u drugim regionalnoj samoupravi, čak i lokalnim samoupravama i na razini države gdje nitko ne planira nabavu, nitko ne traži istovrsne nabave, nitko niti ne želi zapravo nakon ove izjave koju ću pročitati da te nabave mogu biti efikasnije, niže cijene okrupnjavanjem da se postignu bolji uvjeti, bolji efekti, na kraju da se potroši manje javnoga novca. I onda je izjava bila da je objedinjena nabava je protuzakonita, protustatutarna svim statutima kojima su propisane ovlasti, te je upitno kolika je bila ušteda na toj razini. Kada krenemo od ove činjenice da netko tko je vijećnik u županijskoj skupštini, a ujedno i ravnateljica jedne ustanove onda vam je zapravo jasno da moramo krenuti izgleda ispočetka educirati ljude. Jer na ovaj način mi možemo ovdje raspravljati. Vi ćete napraviti kvalitetne nalaze. Ja sam pročitao i kod vas da upravo se to spominje i onda na kraju rezultat je da ljudi ne razumiju ili stvarno ne žele razumjeti, pa pokušavaju stvoriti neki svoj I to je zapravo jedna činjenica koju čitajući sva revizorska izvješća uviđamo da revizija, Državna revizija dolazi, napravi nalaz u kome stvarno evo vidi se puno određenih ja bih ja bih rekao nepravilnosti koje predlaže se popraviti. Kada dođu drugi put jedan dio, pogotovo oni koji su najproblematičniji ne mijenja se. Jednostavno se nije promijenilo, jer smatraju da to mogu tako jer sankcioniranje nije provedeno na ispravan način. Sutra ćemo imati raspravu o Zakonu o reviziji dokle god bude stanje da Državna revizija stavlja nepovoljno ili uvjetno mišljenje i da se ništa ne promijeni mi ćemo uvijek imati ovakve rasprave. Imat ćemo silne probleme. I onda izmjenama Zakona o javnoj nabavi koja je napravljena zapravo mi nećemo ništa postići jer se može kršiti zakon. Naravno da, mogli bi ulaziti ovdje u dubinu svih nalaza oko javne nabave, ali toliko smo pričali o javnoj nabavi, toliko je u ovome Domu već o tome izrečeno da evo dan danas to stoji kao činjenica i bojim se da će se ponavljati dokle god, Državnom uredu za reviziju alate da mogu provesti određene sankcije. Evo podijelio sam sa kolegom Dobrovićem, pa bi se onda iz ovoga dijela prebacio na učinkovitost zapravo nadzornih odbora trgovačkih društava. To je jedna problematika koja mislim da je još važnija, jer na kraju ako mi želimo da o trgovačkim društvima raspravljamo kao našim uspješnicama onda ne samo da ćemo imenovati upravu, članove uprave, predsjednika uprava koji su stručni, koji su vrsni, koji mogu pokrenuti ili unaprijediti stanje, nego isto tako oni moraju u nadzornim odborima imati ljude koji im mogu svojom stručnošću biti prvo od pomoći, a drugo moraju imati sva potrebna znanja da mogu isto tako i pronaći nepravilnosti koje se događaju u upravljanju trgovačkim društvom. Na žalost imenovan je u trgovačko društvo prvenstveno političko pitanje. Izgleda da je postala čast biti lokalno prisutan i u nekom trgovačkom društvu koje je vlasništvo da li Republike Hrvatske ili neke niže razine biti predložen, a da najmanje se vodi računa o tome koliko će ta osoba imati znanja ja bih rekao prvo financijskoga, drugo stručnoga znanja, treće pravnoga znanja. Da li smo mi postavili kriterije, da u tim nadzornim odborima trebaju biti ljudi koji znaju iščitati financijska izvješća. Kad bismo ovdje krenuli sada nadzorne odbore, ja bih rekao hajmo uzeti i većine tvrtki malo propitati o ekonomskim znanjima, o financijskim znanjima, o čitanju godišnjih izvještaja, ja bih siguran bio da bi rezultat bio poražavajući. I zašto onda mi da se uopće ovdje žalimo na određene propuste i nepravilnosti kada nismo ni mi sami imenovali tamo ljude koji trebaju biti najstručniji, voditi računa o zakonitosti poslovanja trgovačkog društva. I onda nam se i događa da zapravo nadzorni odbori su formalni da potvrđuju odluke koje donosi uprava, a rezultat opet imamo u izvještaju gdje Državna revizija upozorava da čak nadzorni odbor, koji treba voditi, računa o zakonitosti postupanja cijele tvrtke, da oni ne djeluju u skladnu s zakonom. Prema tome, rješavanje pitanja na kraju se svodi i kod javne nabave i kod imenovanja u nadzorne odobre na ljude. Možemo mi propisati koji god hoćemo akt ovdje, ukoliko neće se voditi računa da će tamo biti ljudi koji imaju odgovornost, koji će provoditi zakon onako kako je napisan. Ovo će sve ostati slovo na papiru. Prema tome, smatram da ove 2 teme, trebalo bi ih svakako raspravljati i kod donošenja zakona i utvrđivanja na koji način evo naši, da li je to sada ministar, resorni ministar, da li je to ministar državne imovine, na kraju i cijela Vlada kada imenuje naše predstavnike, da stvarno možemo pozvati člana nadzornog odbora, kad se govori o nekom trgovačkom društvu, o reviziji nekog trgovačkog društva, da onda njega priupitamo, radi čega je došlo do razlike između stajalište Državne revizije i nadzornog odbora koji bi praktički trebao raditi isti posao kao što je radila Državna revizija. I radi toga, razočaravajuće je u ovim izvještajima pročitati cijeli niz primjedbi koje je Državna revizija postavila i ako se ne porekne nešto, bojim se da će to postati ključni uzrok zašto naša trgovačka društva ne funkcioniraju, zašto naš sustav javne nabave je neučinkovit, uz najbolju namjeru, evo i mene koji sam pripremao taj zakon, na kraju je u mandatu ove Vlade usvojen bio, nećemo postići efekte. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Sada će nastaviti poštovani kolega Dobrović. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani predsjedniče Sabora. Poštovani gospodine Klešić sa suradnicima, cijenjeni kolegice i kolege saborski zastupnici. Objedinjena rasprava za ovako, mislim 5 velikih točaka, koje doista zahtijevaju pozornu pažnju, je smatram nešto što nije baš najbolje, tako da u ovo kratko vrijeme se trebamo ustvari ustvari istaknuti ono što držimo najsnažnijim. Ja ću svoje vrijeme iskoristiti za diskusiju o reviziji gospodarenja mineralnim sirovina. Šta kaže u svakom slučaju svi vaši nalazi su također, evo priključujem se pohvalama, to su dokumenti vrlo koncizno izrađeni i dobro organizirani, jasni i mislim da bi ih trebalo koristi u punoj mjeri. Šta kaže nalaz revizije, dakle, gospodarenje mineralnim sirovinama. Dakle, prvo, svi propisi i pravilnici, te nova strategija gospodarenja mineralnim sirovinama, nisu uopće doneseni. Isto tako, niti pojedine uredbe u propisanom roku. Zanimljivo je saznati da Ministarstvo gospodarstva, nije ustrojilo jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina. Cjelovite evidencije u rudarskim gospodarskim subjektima, te traženim istražnim prostorima i eksploatacijskim poljima. Pojedini uredi državne uprave, u županijama, u općinama, vode registar istražnih prostora eksploatacijskih polja. Nema cjelovite evidencije u traženom istražnim prostorima. Nema zbirke isprava, niti popisa rudarskih gospodarskih subjekata ili takvih popisa nema na ispravno vođeni način. Nadalje, Ministarstvo gospodarstva uopće nema pravila, procedure, za sastavljen natječajne dokumentacije za izdavanje koncesija. U pojedinim postupcima, ponuditelji nisu zadovoljili propisane uvijete i kriterije, no ipak su donesene odluke o odabiru, što je jako zanimljivo. Pravila po kojima će se dodjeljivati bodovi unutar pojedinih kriterija opet nisu određena. Za pojedine istražene prostore, eksploatacijska polja, fiksni dio naknade nije obračunat, niti naplaćen. Pojedini ovlaštenici istražnih prostora nisu u propisanom roku dostavili u uredima državne uprave izvješća obavljenim istražnim radovima, što su bili dužni učiniti. Nadalje, pojedini uredi nisu korisnicima prihoda od naknada za mineralne sirovine dostavljali dokumentaciju, na temelju koje bi ustrojili evidenciju potraživanja u poslovnim knjigama. Ministarstvo gospodarstva ne provjerava redovito valjanost pribavljenih ni jamstava. Te nije upućivalo opomene, poduzimalo mjere, prisilne naplate, niti aktiviralo jamstava. Niti je Ministarstvo gospodarstva, ima dovoljan broj zaposlenih rudarskih inspektora za kvalitetno obavljanje nadzora. A i ti rudarski inspektori koji rade ne vode evidencije na propisani način e očevidnika u elektronskom obliku. Prema dostavljenim podacima, pak na drugu stranu, pojedine jedinice lokalne samouprave, imaju saznanja o protupravne eksploatacije mineralnih sirovina na njihovim području, i čemu su izvješćivali i nadležna ministarstva, rudarsku inspekciju Državno odvjetništvo. No tijekom zabrane, eksploatacije pijeska i šljunka u RH od 2009.-2013. je, ali nakon 2013., nataložene su velike količine pijeska i šljunaka u koritima rijeka na teritoriju RH, koje se i dalje neeksploatiranju na temelju ugovora o koncesiji. Za dio eksploatacijskih polja za koje su dane koncesije, uredi državne uprave u županijama nisu pribavili jamstva za troškove sanacija. Zanimljivo je pročitati, da pri obavljanju nadzora od 2013.-2015. rudarska inspekcija nije utvrdila obavljanje rudarskih radova suprotno odobrenju za istraživanju, što uključuje sanaciju istražnog prostora, da nije bilo izvanrednih sanacijskih radova. Prema podacima ureda državne uprave u županijama, na dijelu istražnih prostora eksploatacijskih i polja za koja su rješenja … ukinuta ili je obustavljeno izvođenje rudarskih radova sanacija prostora nije provedena. Zakon o geološkim istraživanjima također smo čuli u izvještaju i možemo pročitati, datira iz 1986. i apsolutno nije u skladu sa vremenom. Što se može zaključiti? Dakle sveukupna ocjena djelomično učinkovito, to je ustvari tek druga najlošija ocjena. Međutim, ovako zvuči ustvari i ne tako loše i skriva porazno stanje u kojem se nalazi gospodarenje mineralnim sirovinama u RH. Jer koji Jer koji razlozi mogu postojati da se ne ustrojava informacijski sustav, da nema jasne i dobro definirane procedure za natječaje za dodjelu koncesija, da se ne donose odluke o odabiru odnosno da se donose iako nisu udovoljeni uvjeti, da pojedine naknade nisu niti obračunate, a kamoli naplaćene, da se ne vodi briga o valjanosti jamstava, da nema dovoljan broj rudarskih inspektora, a i postoji ne rade kako treba, da se ne obavljaju sanacije, da se ne dozvoljava eksploatacija šljunka i pijeska na rijekama, to je posebno važno za naše pogranične rijeke gdje je interesantna činjenica da susjed to čini, naravno da pijesak i šljunak migrira kada se izvadi na jednoj strani korita i Hrvatska uporno kupuje taj materijal od naših susjeda. Dakle inspekcije kroz više godina nije utvrdila gospodarenje suprotno odobrenju, a istodobno su pojedine jedinice lokalne samouprave izvješćivale nadležne institucije o protupravnoj eksploataciji. Ovdje se očigledno godinama sustavno stvara velika financijska šteta za RH. Naravno pojedini sudionici u ovome sustavu iznimno dobro prolaze. Dakle definitivno i ovdje kao i svuda postoji nerad, nemar, nebriga, neodgovornost, međutim sasvim sigurno ovdje postoji korupcija, dakle korupcija koji je glavni razlog ovako dugotrajnom održavanju ovako poraznog sustava. Stoga ja pozivam sve nadležne institucije da dobro prouče ovo izvješće i poduzmu potrebno. Nečinjenje, propuštanje, poduzimanje koraka nadležnih institucija doista ne smije biti dopušteno jer naravno svi se mi zalažemo za odgovorno i napredno društvo. No osim izbjegavanja izravnih financijskih šteta za državu i protupravne koristi za pojedine, ovdje postoji još jedan značajni efekt naravno ekološki odnosno okolišni efekt. Mi se moramo svi podsjetiti da su mineralne sirovine neobnovljivi resurs, jednom su nastali sada su dostupni i eksploatacija ih nepovratno uništava odnosno iscrpljuje. Dakle danas se često spominje sintagma održivi razvoj, održivo društvo i upravo je ovo područje sa velikim potencijalom za dizanje stupnja održivosti društva. Stoga želimo li ostaviti ovaj naš svijet, ovu zemlju barem sličnim izgledom i potencijalom našoj djeci, ovdje je prostor za aktivnost. Ja ću usput reći da se u Hrvatskoj nastaje godišnje preko dva milijuna tona građevinskog otpada i da se u Hrvatskoj vrlo malo toga reciklira. Cilj koji smo si postavili 70% i to je s obzirom da on nastaje prilično na odvojeni način, sad je moguće reciklirati. No to je ujedno jedna velika prilika za da provodi tzv. integriranu politiku dakle uz dizanje učinkovitosti sustava gospodarenja mineralnim sirovinama s jedne strane što je vidljivo, preporuke su vrlo dobro koncizno navedene u izvješću. Postoje i ono što se može dodati, a to je gospodarenje otpadom koje se vrlo dobro naslanja na taj problem čineći jednu vrlo vrlo dobru sliku odnosno priliku za razvoj RH. Naravno da će klub Most-a prihvatiti ovo izvješće. Ja ću sada još par riječi reći o Izvješću učinkovitosti korištenja programske inicijative Jaspers. Dakle to je instrument pomoći EU za podizanje efikasnosti korištenja europskih fondova. Tamo isto tako jako lijepo i koncizno stoje preporuke koje mogu podići tu učinkovitost tako da sve što treba napraviti ih slijediti. Međutim ja ću još dodati par riječi da je jako dobro da poslove pripreme projekata vode stručni ljudi, koji znaju šta treba napraviti jer ne smije se desiti da se djelatnicima Jaspersa u njihovo područje u njihovoj ingerenciju ugura i stvaranje politike odnosno definiranje rješenja što sam se ja osobno kao ministar mogao osvjedočiti kada je posebno u području gospodarenja otpadom. Dakle mi smo ti koji kreiramo rješenja, mi smo to koji činimo tj. biramo odgovorno

Hvala lijepo. Kolega govorimo o mineralnim sirovinama u biti o koncesijama kao što ste rekli koje bi trebale u biti njihova eksploatacija triba biti isključivo u održivom razvoju RH jer to je nepovratni resurs koji se ne more sanirati. Činjenica da imamo brojne rane rudokope koji su ostavljeni, a nisu po rudarski projektima sanirani, a toga ima opet ponavljam poglavito u područjima gdje su ljudi iseljeni jel jedino šta ti rade, a to je u reviziji navedeno da županijski ured ne radi svoj posal, Ministarstvo okoliša ne radi, tj. institucije koje su unutar ministarstva ne rade svoj posal. Bave se kako odlagati otpad u te rudokope i zaraditi na odlaganju otpada. Navest ću vam primjer kad je bila još Vlada, znači i HDZ-ova za vrijeme Sanadera i poslije Milanovićeva i Kosoričina. Imali su namjeru industrijsku trosku ponavljam, vi kao čovjek koji od struke ste industrijsku trosku iz Dugog rata, tvornice ferolegura odlučiti u rudokop kao izmjenu sanacijskog materijala uz samu rijeku Cetinu gdje bi dobijali po toni 50 eura. Imaju ugovor ti koji su dogovarali, ta otpadna mafija. Znači izmjena sanacijskog materijala, gdje je navedeno u elaboratu o sanaciji gdje ne smije biti željeza, uopće nikakvih metala ne bi se naštetilo izvorima. Oni su kroz izmjene sanacije ovo, ono, to revizija triba vidjeti odlažu otpad u naše rane. Znači di triba sanirati rudokop, oni odlažu najopasnije otpade koji štete vodama, podzemnim vodama poglavito u kršu. To je nekontrolirano. Niti ih tko kontrolira i još naplaćuju. Srićom smo to zaustavili, jer smo organizirali građanske akcije

Hvala lijepo kolega Bulj. Da, vi ste dobro pogodili problem. Naime, jedan od velikog od velikog dijela problema koji se tiče mineralnih sirovina je neobavljanje sanacije. Dakle, dio procesa eksploatacije je svakako sanacija prostora. Iz ovog izvješća se jasno vidi da su pojedini koncesionari imali i još uvijek imaju neobično komotne uvjete poslovanja, odnosno da uopće ne moraju izvršavati svoje obveze. Dapače, da im se čak ne ispostavlja račun za ono što su dužni platiti, odnosno vidi se da Hrvatska ovdje vjerojatno gubi milijarde kuna. S druge strane čujemo stalno diskusiju o tome kako treba namaknuti još koju kunu, pa se izmišljaju porezi, a ovdje se dopušta da pojedinci očito dugotrajno privređuju neobično visoke iznose, dakle koji su u stvari nezakoniti jer se ne obavlja cjelovito taj posao. Tu je pitanje odgovornosti. Prvo, ja bih potaknuo sve nas da tražimo odgovorno ponašanje od svih službenika i da se konačno promijeni situacija gdje mladi zaključuju u ovoj državi se ništa ne može niti išta možemo očekivati. Dakle, ljudi koji nisu izdavali rješenja o naplati koncesije su odgovorni za nešto. Isto tako, spomenuli ste sanaciju tog, dakle ne znam za taj konkretan slučaj. Naravno da se kod izbora sanacijskog materijala pozorno treba pratiti o čemu se ovdje radi i da studija koja mora biti tome pridružena mora to opravdati. Studiju potpisuju ljudi sa imenom i prezimenom i isto tako se može pozvati na njihovu odgovornost.

što se tiče postupaka, pa u ministarstvu koje ste vi vodili su se davale određene dozvole za postupke. To je bio nulti korak ka koncesiji. Imate fiksni i varijabilni trošak. Dakle, nema računa za to da morate nešto platiti. Imate po metru kubnom i po zauzetosti površine. Što se tiče strategije, ja se nadam da sam čitao dobro izvješće državnog revizora. 2008. je donesena Strategija gospodarenja mineralnim sirovinama RH i traje do određene dvije tisuće i neke godine. Prema tome, nadam se da su to isti dokumenti. Kada se govori o rudarskoj inspekciji, onda treba znati i to ste u pravu, desetak je u prosjeku rudarskih inspektora ali oni imaju svoju nadležnost. Kad pričate o šljunku i pijesku iz rijeka, to vam je bilo pod ingerencijom Hrvatskih voda i još uvijek je. Ima nešto što se zove obnovljivi, nešto što se zove neobnovljivi izvor. Za ove druge su nam rudarski inspektori nadležni. Inače zakon iz 2013. je rekao da početkom 2016. se preuzima iz županijskih ureda, iz županija nadležnost, a to ste vi lijepo opisali jer ste rekli Dubrovačko-neretvanska i Vukovarsko-srijemska da je ministarstvo preuzelo određeni broj predmeta. Ali o tome ću dio kad budem u ime kluba kao i u pojedinačnoj raspravi. **Dobrović, Slaven (MOST)** Hvala lijepo uvaženi kolega Mikulić. Dakle, poznato mi je i pročitao sam da postoji i Strategija iz 2008. Međutim, sasvim sigurno ta strategija mora biti obnovljena, mora biti novijeg datuma i mora biti u duhu novoga vremena. Ja nisam rekao da ne postoje službe, inspektori, uredi koji nisu dobro obavljali poslove. Osim toga, tamo je lijepo navedeno da valjda 7 ureda ima, dakle učinkovitu ocjenu uz mogućnost podizanja, dakle ne najbolju a ovih ostalih 12 ili 13, dakle onu lošiju, dakle gdje se traže bitno bolja poboljšanja. ono što sam ja iščitao iz izvješća, da ono u stvari na jedan tihi način vrišti za poboljšanjem. Dakle, mi ne možemo skrštenih ruku to pročitati, odložiti i idemo dalje. Neka stvari idu. Dakle, tu postoji veliki prostor za poboljšanje koji je u interesu svih nas. Ja ne mislim upirati prstom ni ovdje, ni ondje. Dakle, ne mislim da je to odgovor na ovaj ili onaj, nego takvo stanje definitivno nije dozvoljeno i mi moramo

Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Dobrović, vi ste spomenuli ovdje jednu jako bitnu riječ koja se nekako provlači kroz ove replike i rasprave. Mislim da je glavni državni revizor spomenuo danas a to je stručnost, stručnost i odgovornost. Ja sam uvjeren da mi imamo jako puno stručnih ljudi, evo vidimo i u Državnoj reviziji, vidimo da i vi kao ministar ste bili stručan čovjek, u to ne sumnjam i mnogi drugi koji rade na ovim poslovima, a vezani su i uz određivanje, davanje koncesija, pojedina bogatstva, bilo rudna, bilo naftna, plinska. Međutim, ono što mi se čini isto tako da mi imamo jednu sistemsku grešku u našem sustavu, općenito kao i narod, kao i društvo. I sad nejasno mi je, sjetio sam se iz jednog crtanog, jedne izreke, kada je onaj glavni lik rekao, kad se saberem, sav se oduzmem. Kaže Državna revizija u svom nalazu da treba podići naknadu pri dobivene količine ugljikovodika, koja je mala, 10%. Navodi zemlje u okruženju, navodi razloge, kaže kako i neke zemlje su uvele i porez na dobit za djelatnost istraživanja eksplantacije ugljikovodika. Međutim, šta se onda događa. Ministarstvo gospodarstva, više nije u nadležnosti, energetika, taj dio. Oni kažu, mi s time više nemamo ništa. I onda Ministarstvo zaštite okoliša objašnjava, je, ali potpisali smo ugovor, ugovor o dijeljenju, podjeli podjeli ugljikovodika, i onda još kaže pazite što je najtragičnije, da Ministarstvo zaštite okoliša kaže, da će ta povećanja naknade destimulirati ulagača. Ministarstvo zaštite okoliša govorio o destimuliranju ulagača. zaštite okoliša mora brinuti o zaštiti okoliša i povećanje naknade ako je ono suvišno, a vi ste ovdje naveli, elementarne matematika, 10% od 50% je 5%, a 12% od 50% je 6%. 6% je veća nego 5% a taj 1% može biti značajni dio sredstava koji će onda u državnoj blagajni biti. Ova je rasprava vrlo široka, pa se ja ispričavam, ja malo iskomuniciramo sa Državnom revizijom, ali replika je bila upućena vama. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Dakle, stručnost je definitivno potrebna, dakle, ljudi koji rade dakle, u tom poslu, moraju biti stručni. Međutim, jako je dobro da su i odgovorni. To nije nužno pridiženo svakoj osobi, jedno je drugo svojstvo, ali mislim da je za obavljanje, bilo kakvih odgovornih funkcija to definitivno jesu voditelji tih ureda, dakle i oni zaduženi za izdavanje rješenja, moraju biti i stručni i odgovorni. Naravno, da tu postoji silan prostor za povećanja prihoda RH i ja ne vidim razlog da se to temeljito ne revidira i da se onda suglasno okruženju, u uvjetima poslovanja, kakvih postoje u lokalnim zemljama to sukladno podigne, a ne da se uvijek traži dizanje, povećanje prihoda, uvijek na teret građana koje je najlakše

Hvala lijepo. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, glavni državni revizor sa suradnicima, kolegice i kolega. Kolega Dobroviću, vi ste veći dio rasprave posvetili gospodarenju mineralnih sirovina. To je zaista jedna zanimljiva i malo šira tema. Jer uz nju nije vezano samo eksploatacija tih mineralnih sirovina. Uz tu eksploataciju su naravno vezane i život ljudi i stoka, kraja okruženja, a naravno i korištenje cesta. Sva ta eksploatacijska polja nisu uz autoceste ili državne ceste. Oni su negdje malo sa strane. I da bi se uopće moglo doći do korištenja tih mineralnih eksploatacija i sirovina, najčešće se koriste nerazvrstane ili lokalne ceste. Vidjeli smo iz izvješća revizije, da si novi koncesionari daju komocije. Dozvoljavaju si puno toga, inspekcija je malo na terenu ili ne reagira i da bi trebalo malo više biti na terenu inspekcijskog nadzora, bi, ali svakako trebalo bi voditi brigu i oko tih stradavanja prometnica. A i naravno, poslije i na koji način

svakako u definiranju uvjeta poslovanja za koncesionare treba obuhvatiti pitanja koje se tiču lokalne zajednice, jer nije jednostavno, za neku lokalnu sredinu prihvatiti činjenicu da kroz naselje, dakle, po cesti koja nije za to uopće predviđena, prometuje veliki broj kamiona ili bilo šta drugo, ne. Dakle, definitivno rješavanje problema ovoga, dakle, korištenja mineralnih sirovina bi trebalo činiti i obuhvaćajući ovaj program o čemu ste pričali. Naravno inspekcije i sve skupa, mislim da mi možemo u Hrvatskoj stvoriti prilike da se s tim mineralnim sirovinama gospodari doista na učinkovit način, na sreću i zadovoljstvo svih. 5 replika, poštovani kolega Klarić. Izvolite. **Klarić, Tomislav (HDZ)** Uvaženi kolega Dobrović, možda čudno zvuči, ali kao čelnik jedinice lokalne samouprave, ja sam doslovno volio kad mi je došla državna revizija, za razliku od prijašnjih rasprava, jer poslije svakog nalaze Državne revije bez obzira bila ona uvjetovao, uvjetna ili bezuvjetna su bile nekakve preporuke. I ono što je bilo najbitnije, na jednom mjestu sam imao točan pregled svega što se događa u mojoj jedinici lokalne samouprave u domeni moje odgovornosti. I upravo ovi nalazi Državne revizije nam to i ovdje pokazuju. Ono zašto sam se javio za repliku je nešto što ova državna revizija je u svojim izvješćima navela i ono što ste vi istaknuli. Dakle, imamo 2 vezano za eksploataciju mineralnih sirovina imamo 2 potpuno, po meni, nerazumne stvari, koji bi trebalo svakako poboljšati. Imamo jedinica lokalne samouprave koje koriste materijal iz iskopa na svom području, kod mene, recimo konkretno trenutno sad slučaj 400000 kubika materijala koji nam je potreban za danju izgradnju i širenje poslovne zone i procedura je tu jasna. To je mineralna sirovina idemo prema DUUDI-u, prema DUUDI-u, zahtjev, ugovor, vijeće meni odobrava da potpišem vrijednost veća od milijun kuna. … /Govornik se ne razumije./ … drugu krajnost konkretno isto na mom području, ali i diljem Hrvatske. Što znači sanacija kroz eksploataciju, a govorimo da imamo previše službenih automobila, govorimo da imamo previše zaposlenika. Koliko mi uopće imamo rudarskih inspektora koji to mogu kontrolirati na način kako to rade jedinica lokalne samouprave koja se počesto kritizira. Kod mene se točno zna i u svakom gradu i općini ako je DUUDI odobrio 100 tisuća kubika materijala gdje je, kada i kako građen i po kakvoj lokacijskoj dozvoli. Što je sa takvim kamenolomima koji su diljem Hrvatske i što konkretno sa tim pitanjem sanacije kroz eksploatacije? Hvala. Može ali javite se, ajde nije baš po pravilima, ako ste zainteresirani može. **Dobrović, Slaven (MOST)** Hvala lijepo bit ću kratak. Ja vam ne mogu konkretno na vaše pitanje jer doista nije to moje područje, međutim slažem se da sve aspekte treba sagledati i da treba popravljati stanje. Dakle dobar dio toga piše u revizorskom izvješću, a naravno dio toga

dobro ste otvorili ovu raspravu što piše i u nalazu Državne revizije o mineralnim sirovinama i eksploataciji njihove iz naših rijeka iz Drave, Save, Dunava, Une i to je problematika koja je naštetila RH, a priječi se baš Zakonom o zaštiti prirode. Iako je Zakon o hrvatskim vodama promijenjen i donesen je u zakonu mogućnost eksploatacije mineralnih sirovina naših rijeka, Zakon o zaštiti prirode im priječi eksploataciju i tu materiju koja je toliko bogatstvo koje smo uvezli iz Republike Srpske, iz Republike Srbije iz Dunava, iz Republike Mađarske na naše ceste pogotovo na Korido 5C. Vrijednost je ukupna pa i samoj Neretvi gdje je delta začepljena. Pitam se što ste to radili vi da niste riješili Zakon o zaštiti prirode kako bi se omogućilo, a ne oni zaštitari ptica i zaštitari leptira su uvjetovali da se ne može eksploatirati jer se ptice gnijezde na nekakvim … u našim rijekama. I zbog toga je ogromna šteta koja je nastala, a proteže se kroz desetak i više godina od ukidanja mogućnosti eksploatacije iako je Agencija za plovne putove bila dužna i nužna da izvrši sve eksploatacije koje bi očistile korita naših rijeka koja su narasla skoro za dva metra. I to je jedan od razloga što se događaju i poplave. Pa ne možemo graditi napise do neba, a korita će rasti s obzirom da ih nosi voda i materijal … Susjedi su dobili suglasnost od Hrvatskih voda

Odgovor na repliku. moram priznati da nisam bio zadovoljan sa uspješnošću takvog međuresornog rada. Dio razloga je bio nedostatak interesa odnosno možda razumijevanja za kompleksne kompleksne probleme. Uglavnom tu je područje, dakle više ministara skupa evo sada da vidimo koliko će trebati vašim ministrima da si sjednu za stol i to riješe pod hitno. Ja sam pokušavao i bilo je više ad hoc pozicija gdje su napravljene tj. osigurane dozvole za lokalno djelovanje. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Više nema replika, pa prelazimo na iduću raspravu. To je Klub zastupnika SDP-a uvaženi kolega Gordan Maras. Nema kolege Marasa, onda gubi pravo govora. Ja samo želim ovdje upozoriti na jednu stvar, slično se dogodilo i sa Klubom zastupnika HSS-a. pravo govoriti, dakle čitam odredbu Poslovnika članak 233. „Pravo govoriti o temi dnevnog rada za koju se prijavio gubi i klub zastupnika čiji predstavnik nije bio nazočan u dvorani kada je pozvan da govori u ime kluba zastupnika“. Dakle cijeli klub i dva kluba HSS i SDP više ne mogu sudjelovati u ovoj raspravi. Prelazimo na idući klub zastupnika, to je Klub zastupnika HDZ-a trio Šuker, Mikulić, Horvat. Izvolite prvo uvaženi kolega Šuker. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine državni revizore sa suradnikom i suradnicama. Dakle pred nama se nalazi pet izvješća, izvješća koja nažalost i u ovoj raspravi očigledno nisu doprela na onaj način na koji bi trebala do nas saborskih zastupnika. Dakle državni revizor je u svom uvodnom dijelu jezgrovito pojasnio što se konstatiralo. Međutim ono što je vrlo bitno reći da revizija ovih pet nalaza Državne revizije i revizija određenih procesa korištenja državnog novca i upravljanja državnom imovinom. Kasnije ću se u svom dijelu rasprave osvrnuti na svaki nalaz posebno, ali u principu svaki nalaz možete zaključiti sa dvije rečenice. Ono što ja kao saborski zastupnik i čovjek koji je bio u izvršnoj vlasti stalno očekujem da će se dogoditi u ovom Visokom domu da nakon ovakvih izvješća i nakon ovakvih saborskih rasprava mi ćemo doći do zaključka da li određene zakonske odredbe nisu dobre i treba ih mijenjati i da li proces odgovornosti u provođenju određenih zakona i procesa trošenja državnog proračuna i upravljanja državnom imovinom nije dobar. To je po meni ključno pitanje. Mi možemo danas efektno poentirati kao što su neki pokušali pa su zaboravili da ovo izvješće se odnosi na period vlasti kad su bili oni. Ili bilo je vrlo interesantno slušati danas dopodne na ovim press konferencijama koje se događaju sad u Saboru, kad se govorilo o promjenama poreza. Zaboravili su da su u svom četverogodišnjem mandatu imali 48 izmjena zakonskih poreza. Međutim, najveća tragedija da ovi zaključci, nalazi Državne revizije pogađaju sve političke opcije. Jer kad pogledate malo, maknete se malo od ovog državnog segmenta i dođete na Izvješće o radu nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne samouprave manje-više možda izuzev jedne ili dvije političke opcije sve političke opcije sudjeluju u procesima. Međutim, kad stavite na stavite na zajednički nazivnik onda ćete vidjeti da manje-više svi svi rade nekako jednake greške. I zato smatram da mi u ovom Visokom domu i klub HDZ-a će tako i raspravljati na ovaj način, iako bi mogli koristit političku poziciju, nije vrijeme kad smo mi bili na vlasti poentirati. Ali mislim da nam je u interesu da se neke stvari promjene, da se neke stvari drugačije gledaju, drugačije pristupa, pa na takav način i počnemo jednu poruku odgovornosti hrvatskim građanima, da smo naprosto svjesni da određeni procesi nisu dobri i da ih treba mijenjati. Jer kad gledate kolegice i kolege, recimo revizija učinkovitosti javne nabave u trgovačkim društvima. Sve se može svesti u jednu rečenicu. Pisane procedure za planiranje javne nabave nisu donesene. Unutarnjim aktima nije uređen način prikupljanja i potreba za nabavom, planovi nabave nisu doneseni pravodobno, nisu realni i ostvarivi i nije ocjenjiva opravdanost nabave s obzirom na stvarne potrebe. Sad se postavlja čitanje da li je Zakon o javnoj nabavi i svi podzakonski akti o.k. i da li se temeljem njih može provesti javna nabava da ne bude ovakvih anomalija i negativnosti. Ali to nas automatski upućuje na to da oni koji provode javnu nabavu ne drže se zakona koje je donio ovaj Visoki dom. Trećeg pitanja nema. Danas je to član jedne stranke, sutra je to član druge političke stranke. Ali meni kao nekom tko ima određenu odgovornost za i izgovorenu riječ i prema građanima se nameće ovo pitanje, da li moramo mijenjati zakone, da li moramo donosit neke nove podzakonske akte ili naprosto unesti određene mjere za ljude koji provode javnu nabavu. Jer budimo sigurni da jedan ministar javnu nabavu koju provodi drugi ili treći u nekom ministarstvu nema baš nekakvu informaciju kako je to napravljeno. Ali gledajte ako, sad ću prebaciti malo analogno se na na trgovačka društva i na gospodarstvo. Vi tamo u kaznenim odredbama imate odgovornost za odgovornu osobu i za pravnu osobu. Ako dakle, inspektori državni iz razno raznih ministarstava ili Državnog inspektorata idu i utvrde nekakve odgovornosti za neke koji to rade u trgovačkim društvima, onda bi ista priča trebala biti i za one koji to provode sa državnim novcem i sa državnom imovinom u državnoj upravi. Ja ne vidim razloga zašto to ne bi bilo tako. Veli revizija učinkovitosti nabave je u pravilu korištenje službenih automobila. Mene impresionira, evo i danas smo čuli nekoliko puta ne radi ova inspekcija, ne radi ona inspekcija, a većina tih inspekcija ne može raditi ako nema osobne automobile na korištenje. I većina ovih automobila i ova velika cifra, ona se čini velika, međutim pogledajte koliko imate nadzornih organa po pojedinim ministarstvima, pa ćete vidjeti kolike su to tisuće ljudi, kolike tisuće hrvatskih policajaca koriste te aute. Pa kad to podijelite i maknete iz cijele priče onaj trošak operativnog leasinga ili operativnog najma, onda ćete vidjeti da trošak tih automobila je takav kakav je. Ali ono što je, treba napraviti veću odgovornost korištenja tih automobila. Jer ako tražimo u nekakvoj inspekciji kod nekog obrtnika ili nekog malog poduzeća koji ima godišnji promet 400, 500 tisuća kuna da mora pisat onaj putni radni list onda mislim da isto pravilo naprosto mora biti i za korištenje državne imovine, imovine jedinica lokalnih samouprava. Ja to gledam na takav način. Tko gleda na drugačiji način neka kaže. I nije pošteno prema nekome tko se muči da bi zaradio plaću sebi i da bi osigurao plaću svojim zaposlenicima, da od njega administrativno tražimo da uvodimo nešto, a istovremeno kažemo mi to u državnoj upravi ne trebamo Zato kažem, svaki naš nalaz se može svesti na dvije rečenice. I ne treba o njemu politički raspravljati, nego hajmo raspravljati operativno da budemo odgovorni. O eksploataciji mineralnih sirovina će više govoriti kolega Mikulić ja ću se zadržati tu samo na jednom segmentu. Eksploatacija da, samo mi u sjevernom dijelu Hrvatske, a možemo se prebaciti na Dalmaciju, dakle mi imamo ove šljunčare, a u Dalmaciji imaju kamenolome. Šta je sa sanacijom tih objekata kad prestane eksploatacija? Po meni je to ključni problem. Revizija učinkovitosti rada nadzornih odbora u trgovačkim društvima u vlasništvu jedinice lokalnih uprava. E sad gledajte ovdje, mi možemo danas o ovom nalazu Državne revizije raspravljati koliko god hoćemo. Ali ako nalaz Državne revizije nije raspravilo predstavničko tijelo lokalne samouprave koja je u vlasništvu te jedinice lokalne samouprave i donijela određene zaključke mi ovdje možemo samo konstatirati neke stvari. Jer gledajte, vi praktički od 98 izvršenih revizija, 99 revizija, 99 trgovačkih društava nadzorni odbori su učinkoviti i vode po nekakvim pravilima nadzor. U 65 su učinkovito nadzirali, ali nisu napravili sve akte i potrebna su određena poboljšanja. U 4 nadzorni odbori niti su učinkovito nadzirali, niti su radili svoj posao. Međutim, mi imamo Zakon o trgovačkim društvima. Svako trgovačko društvo jasno definira obveze uprave, jasno definira obveze nadzornog odbora i jasno definira obveze vlasnika. U većini tih trgovačkih društava i to je ono što ja smatram da možda i nije dobro je skupština, gradonačelnik ili načelnik ili župan. I to je ono što možda nije dobro. I to je možda tema kad govorim o trgovačkim društvima da raspravimo o tome jel' to o.k. ili to nije o.k. Ako se složimo većina da je to o.k. onda je to o.k. Ali kad pogledate, dakle gradonačelnik s tim upravlja i raspolaže. Vrlo interesantna je ova revizija oko korištenja neovisnog savjetodavnog tijela Europske komisije, koji pomaže državnim korisnicima za povlačenje sredstava. E kad tu imate nekakvu besplatnu pomoć nekoga, tko vam može osigurati pravu informaciju i pravi savjet kako treba to nešto napraviti, a vi to ne iskoristite, a mi ćemo se ovdje prepucavati zbog toga koliko je tko u kojem mandatu povukao sredstava iz EU, onda mislim da mi sami sebi ispadamo smiješni.

Mislim da izvješće Državne revizije, mislim da kolegice i kolege, da bi se trebali zamisliti nad onom odredbom, ja sam o tome govorio, dok sam bio oporbeni zastupnika a i dok sam bio ministar, govoriti ću i sada, a to je Zakon o fiskalnoj odgovornosti i ocjenama fiskalnim učinaka zakonskim promjena. Mi premalo tome polažemo pažnje i onda nam se događaju ovakve nepravilnosti kakve nam se događaju. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sada će riječ uzeti uvaženi zastupnik Mikulić. Izvolite. Poštovani gospodin potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani glavni revizore sa suradnicima. Pa evo, rekli ste de facto sve vezano za ovo što ste obavili reviziju učinkovitosti, po pitanju, dakle, gospodarenja mineralnim sirovinama u 25 tijela, nadležnih za gospodarenje i razno razne procedure vezano za davanje koncesija. Dakle, rekli ste lijepo da je u 9 ureda državne uprave u županijama gospodarenje mineralne sirovina bilo učinkovito, pri čemu su potrebna određena poboljšanja, a u razlici dakle, nekim ministarstvima i upravama je bilo djelomično učinkovito. Dakle, navedenim subjektima ste dali naloge i preporuke. Ja mogu reći iz vlastitog iskustva, ali želim i javno se zahvaliti vašim djelatnicima. Dok sam bio dio sustava, znam na koji način radite, koliko idete, rekao bi duboko i principijalno ustvari, jer nije svaki puta, vašem djelatniku jednostavno izučiti materiju o kojoj nešto treba napisati. Budimo iskreni. I onda imate s druge strane ljude koji, pa biti ću slobodan pa reći, možda u jednom dijelu mogu oko profesionalnih stavova i educirati jedni druge da bi bolje shvatili tu problematiku. Ali ono što mene najviše od svega veseli, to je da u roku od 60 dana od kad ste vi dostavili ta izvješća, su se ta tijela očitovala. I vidim po onome što ste napisali, da sa d ne iščitavam sve to, da su shvatila da su možda u koracima, bi ja rekao, su radili određene pogreške, ali dobro. Tko radi taj i griješi. Neću se nikada, ali nikada složiti jer sam u tom sustavu bio 10 godina, ta situacija prije 10, 12 godina i danas je ista. I to nije sigurno. Dakle, koraci su učinjeni. Mi uvijek možemo govoriti o tome da ima pojedinih situacija, koje mogu na ovaj ili onaj način biti bolje i kvalitetnije riješene, ali to je otprilike kao da govorimo, da netko provaljuje po noći u kiosk i kaže mu policija ne radi svoj posao. Dakle, sustavno se ide ka rješenjima i to je dobro. Ovdje je bilo riječi o nekim stvarima. Dakle, Ministarstvo gospodarstva je ukinulo 15 koncesija. Pa radi hrvatske javnosti, nek se to zna. Izbrisalo je oko 60 polja. Kasnije ću govoriti što je procedura brisanja pojedinog polja. I na kraju, 2 stvari. Prvo, izuzetno mi je drago da je u ožujku 2017. došlo do koordinacije između tijela, na razini države DORH-a i raznih ministarstava, kao i vas. Nadam se da to nije zadnji sastanak bio. I ono što je bitno po obavljanoj reviziji, učinkovitosti, dakle obuhvatili ste cijeli proces, to je dobro, nalozi i preporuke dane subjektima revizije bi trebali između ostalog pridonijeti kvalitetnoj suradnji svih sudionika procesa gospodarenja mineralnim sirovinama i ja se nadam da će to tako i biti. Hvala lijepo za izvješće koje ste napisali. Hvala lijepo. Imamo isto nekoliko replika i na vaše izlaganje, ali ćemo sad nastaviti sa sljedećim govornikom, a to je uvaženi zastupnik Darko Horvat. Hvala. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani glavni državni revizore sa svojim suradnicima. Poštovane kolegice i kolege zastupnici. Dakle, prvo na samom početku, za sve one koji su se grlom o jagode ili kao guske u magli uključili u ovu raspravu, jedna činjenica, odnosno 2 činjenice. Prvo, niti je Državna revizija, obveznik sustava javne nabave, a niti je Držana revizija inspektorat. Dakle, poštovani glavni revizore, uz sve one optužbe da je izvješće ili da su izvješća manjkava za neke, preopširna za neke. Ja sam mišljenja da ste svoj posao za razdoblje od 2013.-2015. odlično obavili. uzeli ste uzorak od 20 trgovačkih društava, od toga, neka su u većinskom ili 100% vlasništvu RH, neke su u vlasništvu sustava ili jedinica lokalne područne samouprave. Napravili ste reviziju, po meni kvalitetno. Obuhvatili ste revizijom i klasificirali ste ovih 20 uzoraka u 3 indikativne skupine. Jedna je ta u kojoj se sustav javne nabave bez kompromisno i bez bilo kakvog problema, provodi upravo onako kako to nalaže Zakon o javnoj nabavi. Ustanovili ste neke manje nepravilnosti u trgovačkim društvima i evidentirali da su to trgovačka društva u kojima provođenje sustava javne nabave treba unaprijediti. I ono na čemu rekao bih, neću vam čestitati jer to je dio vašeg posla, ustanovili ste da u četiri trgovačka društva postoji ustrojen sustav javne nabave koji se provodi manjkavo, neučinkovito i u tim trgovačkim društvima radikalno treba sustav unaprijediti ili ga poboljšati. I sada se vraćam na onu svoju prvu rečenicu. Dakle, da vi ste svoj posao napravili i izvješće ili te svoje nalaze predali i dali na daljnje postupanje onima koji su po zakonu za to i odgovorni. I sada ću, a da mi svi skupa ne budemo licemjerni prema prvo hrvatskim građanima, a onda ovdje licemjerni jedni prema drugima, ja ponaosob sa željom da to napravite i svi vi kada dođe na red izvješće Državnog odvjetništva za 2015. ili 2016. godinu samo uzeti komad papira

u Hrvatskim cestama u HRT-u, u Luku Vukovar i u Zračnoj luci Zadar, postavljat ista pitanja koja ja sebi i dan danas postavljam. Dakle mi bismo ako imamo ne sistemskih pogrešaka, dakle vrlo dobar termin, ako ih nemamo onda u izvješću DORH-a koji će isto tako doći pred ovaj Sabor naći numeriranu stranicu gdje će se DORH i petnaestoj godini pozabaviti sa ovim trgovačkim društvima. Ako neće biti toga u izvješću onda postoje sistemske greške, onda ne postoji sustav odgovornosti. A napadati sustav Državne revizije da je neučinkovit, a vertikalom zakonodavne regulative njemu dati alat, a posebice ovlastiti ga da kroz kaznene odredbe i kazne one za koje ustanovi da ne provode sustav javne nabave je nekako barem onako ljudski licemjerno. Poštovane kolege iz Državne revizije, ja i mi u klubu HDZ-a ocjenjujemo vaše izvješće i vaš posao dobro obavljan i mi ćemo ovo izvješće podržati. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa. Prelazimo na replike. Najprije replike uvaženom zastupniku Ivanu Šukeru, prva je poštovani zastupnik Ante Babić. Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine Šuker rekli ste da ovi nalazi državne revizije … sve političke opcije koje rade iste pogreške, aludirajući na ono da su određeni oporbeni zastupnici jutros na izlaganje državnog revizora mislili da se radili možda reviziju zadnjih osam mjeseci odnosno godinu dana ove vlasti. Činjenica je također da Državna revizija uz svoje preporuke pomaže jedinicama lokalne samouprave, državnim poduzećima, agencijama kako bi poboljšali svoja poslovanja i bolje i transparentnije upravljali državnim sredstvima. Državni revizor, a to treba reći, vi ste na kraju to rekli da se malo tko spominje Zakona o fiskalnoj odgovornosti, ali treba reći da državni revizor i Državna revizija rade po određenoj metodologiji prema svima, iako znajući da slučaju jedinica lokalne samouprave i kada pogledamo Hrvatsku ne možemo samo govoriti o onome što uvjetuje i bolje poslovanje određenih jedinica lokalne samouprave i većim gradovima, ali treba misliti i na one manje jedinice lokalne samouprave koje malo ili nikako ne utječu na donošenje zakona u Hrvatskom saboru i ne mogu ih kao takve provoditi u malim jedinicama lokalne samouprave, niz je tu zakona koji priječe dobro provođenje. Isto tako i činjenica da jedinica lokalne samouprave vaša izvješća daju na svojim predstavničkim tijelima bilo općina, gradova ili županijskih skupština koje se o tome očituju. Povući ću samo jednu paralelu gospodine Šuker, sjećam se da smo zajedno bili u Bundestagu kada su Nijemci rekli da donošenje zakona na saveznoj razini ne mora nužno biti provođenje na lokalnoj razini upravo zbog nedostatka sredstava ili određenih stvari koje su vezane za provedbu tog zakona. Hvala. Hvala. Odgovor uvaženog zastupnika Ivana Šukera. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Babić ja sam zato i naglasio da ovih pet izvješća je pet izvješća određenih procesa ih još ima o ho ho. I vi ste se dotakli najvećim dijelom lokalne samouprave da je obrađeno 99 trgovačkih društava gdje su na čelu tih jedinica lokalne i regionalne samouprave razne političke opcije. Međutim nažalost kada iščitate malo izvješća vidjet ćete da se mnoge greške ponavljaju ili nedostaci bez obzira na koje politička stranka na čelu te jedinice lokalne samouprave zato jesam i fokusirao svoju raspravu u ime kluba u tom smjeru da vidimo da li smo zakonodavno dobro postavili neke stvari ili neke zakone i podzakonske akte treba mijenjati da ispravimo ove nepodopštine. I mislim da smisao nas saborskih zastupnika treba ići u tome smjeru. Možemo se mi prepucavati Šime, Jure ovaj, onaj napravio grešku međutim ako ostavimo isti zakon, ako konstatiramo da onaj koji je donio zakon nije kvalitetno napravio podzakonske akte jer šta je, podzakonski akti se donose iznad dijela ovog Visokog doma. Mi usvojimo zakon i u tom zakonu usvojimo da ministar mora predložiti do tada i tada toliko i toliko podzakonskih akata. Ti podzakonski akti nažalost nekada mogu otići u neželjenom smjeru. Dakle, ja sam o tome govorio bez namjere da bilo koga prozivam. Ja sam pročitao sva izvješća. Mogao sam izvući segmentalno i napadat nekoga, međutim od toga država Hrvatska nema koristi. Dakle, mi moramo pojavnosti spriječiti. Ne znam da li je pojavnost pravi izraz, ali čini mi se nekako najprikladniji. I zato sam nekako svoju raspravu pokušao fokusirati s obzirom da smo mi u ovom trenutku odgovorni za Hrvatsku državu, da naprosto pošaljemo određene poruke, a ne da napadamo nešto samo zbog toga što je netko drugi bio u to vrijeme. A gledajte, može se dogoditi za nekoliko godina obrnuto, pa šta ćemo onda. Onda možemo reći da smo svi propustili, jer nismo neke stvari promijenili.

vi ste godinama ovdje u Saboru, evo i meni je sad dvije godine. Činjenica da revizija daje svoje rezultate i činjenica je da nema pomaka u društvu, a ni u sustavu od tih rezultata. Jer nitko ne odgovara za učinjene propuste za opustošene tvrtke, za javne nabave koje su nezakonite, koje su štetne, koje su uništile konkurenciju nitko ne odgovara. Znači jednostavno ljudi da odrade sve šta mogu i još bolje, da upozore institucije, Državno odvjetništvo i oni koji bi trebali raditi svoj posao nikakav se rezultat ne vidi u stvarnosti. Svi ti koji su, spominjali ste mineralne sirovine dobijali vrlo jednostavno dozvole. Tko je radio inspekciju vrlo jednostavno je dobijao dozvole. Gospodin Krašić dok je bio, gospodin Mikulić za privatne tvrtke. znači sustav ne funkcionira, sustav je podležan. A kako će funkcionirati kada danas imamo, nije mineralna sirovina, ali radi se o vodama, o energetici, kada imamo slučaj recimo termoelektrane Peruča vlasnik suprug od 50%, suprug od ministrice vanjskih poslova, potpredsjednice Vlade. Vidjeli ste reakciju kad je zaštićena. Nebitna je tu voda, koncesija na vodama, štetnost. Sve je nebitno. Evo danas i znanstvenici izašli sa pismom upućenim pobješnjeloj potpredsjednici Vlade gospođi Dalić u onome trenutku, onoj nezapamćenoj reakciji. Znači jednostavno niti lokalna samouprava koja mora biti pod utjecajem jer je u istoj stranci ne može reagirati. Znači sustav naše prirodne resurse, da je prepoznato Državna revizija jednostavno tolika je moć centralizirana, a to je dokaz termo elektrana Peruča i šutnja premijera, a …/Govornik se ne razumije./… postavljam pitanje, a vidjeli ste reakciju potpredsjednice Vlade. Pa prokomentirajte taj sustav naših prirodnih dobara. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Lijepo vas molim da se držimo vremena. Opet ste premašili vrijeme. Uvaženi zastupnik Ivan Šuker, izvolite. Kolega Bulj, mene su naučili da govorim o onome što je tema. Ja sam danas pokušao o tome govoriti. Druga stvar, rekao sam da je malo ovdje političkih opcija koje nisu imale priliku nešto promijeniti. Dakle, poluge za upravljanje sa državom su između ostalog i upravljanje sa javnim poduzećima, resursima itd. I vi ste participirali u vlasti. Kad sam govorio o nalazu trgovačkih društava, nadzornih odbora i vi participirate u nekakvim jedinicama lokalne samouprave. Međutim, na općenit način razgovarat nešto što nije tema u principu možda nas vodi ka nekakvom skupljanju jeftinih političkih poena, ali na žalost se ništa neće promijeniti. Reći da nalazi Državne revizije nisu ništa promijenili može reći netko tko te nalaze nije pročitao. Jer kad bi čitali nalaze iz godine u godinu, pa vi vidjeli da nalazi Državne revizije su korisnike i državnih sredstava, javnih sredstava i javnih dobara tjerali na određene promjene. Da li su neke stvari išle brže ili sporije o tome možemo raspravljati, ali upravo smo zato mi ovdje. I zato postavljamo još jedanput pitanje nama svima da li smo zakonodavno dobro uredili ova područja o kojima danas govorimo, da li su ministri donesli pravilnike jer oni ne ovise tu o Saboru, da se to provedbeno napraviti kvalitetno i mislim da mi o tome danas trebamo raspravljati. A onda ovaj segment o kojem ste vi govorili uopće ne bi bio predmet jedne paušalne rasprave. Naprosto treba cijeniti sve procese, treba cijeniti sve koji nešto znaju, to treba akceptirati i na kraju donesti najbolje rješenje. Ali politikantstvo nas neće odvest nigdje. Mi smo danas kao oni koji i ovdje smo u Saboru, mogli smo svaku od ovih točaka raspravljat posebno, izvadit svega i svačega i smijat se. Međutim, to nije smisao ove priče. Nama je smisao da zaključak ovog Sabora olakša kolegama iz Državne revizije reviziju kad budu sljedeći put radili sljedeće revizije. To je smisao naših rasprava, bi trebao biti. Hvala. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Nenada Stazića, izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Kolega Šuker, ja mislim da ste vi stvar ili problem postavili potpuno ispravno. Naime, ako se događa da se iz godine u godinu nalazi Državne revizije tako reći ponavljaju bez obzira koja je struktura na vlasti, onda to može značiti samo dvoje. Ili su sve strukture na vlasti potpuno nesposobne ili nevoljke provoditi zakone ili zakoni ne valjaju pa ih treba mijenjati. Revizija na žalost, Državna revizija na Možda bi trebala. Upozoriti zakonodavnu vlast niste to dobro postavili, to je neprovedivo. To što ste vi napisali u zakonima je nepovredivo ili je teško provedivo. I one koji to budu morali provoditi bez obzira na političku opciju će nužno kršiti propise. I zbog toga ja bih ove nalaze Državne revizije shvatio instruktivno za nas sve ovdje u Saboru bez obzira na političku opciju, da vidimo što u tim zakonima treba promijeniti. Možda smo ih prenormirali javnu nabavu, korištenje vozila, možda smo sve to iskomplicirali nepotrebno. Pa onda Državna revizija mora konstatirati kršite propise. Ovi krše propise, oni krše propise, iz godine u godine se stvari ponavljaju. Ajmo sagledati, mislim da ste izvrsno postavili tezu i ovo bi trebalo biti, ovaj nalaz Državne revizije, poziv svima nama kao zakonodavcima, da preispitamo te propise. Pojednostaviti ćemo stvar i Državnoj reviziji i onima koji su odgovorni. Zašto da ljudi krše propise. Ja sam uvjeren da oni to ne rade namjerno, najveći broj njih, nego naprosto je nešto neprovedivo, prekomplicirano. Dakle, potpuno se slažem s vama. Hvala. Odgovor uvaženog zastupnika Šukera. **Šuker, Ivan (HDZ)** Kolega Stazić, meni je drago da se vi slažete sa mnom. Ja sam od onih koji je praktički od početka kako koja usluga, Državna revizija na određeni način bio involuiran ili komentirajući u Saboru ili provodeći određene zakone. I zato se i jesam držao određenih segmenata da pošaljem nama svima poruku, da se kanimo politikantstva i izvlačenje nekakvih prljavih papirića, a milijarde u ime tih prljavih papirića prolaze okolo. Dakle, zakonsko rješenje s kabineta može izgledati sjajno. Mi ćemo ga ovdje odraditi neki sa …/Govornik se ne razumije./… neki sa primjedbama. I sad kad dođe primjena i ti podzakonski akti, a te zakone u principu provodi netko drugi, da li u ministarstvu ili ovdje. Pa uzmite si samo priču oko rasformiranja državnog inspektorata. Dakle, osim onih inspekcijskih službi koja Ministarstva financija, mi smo pod jednim krovom imali praktički sve službe koje na terenu kontroliraju da li se zakoni provode ili ne provode. Mi smo to raskopali ne znam iz kojeg razloga, zato što je svaki ministar htio biti mali Bog u svom ministarstvu. Ali, ajmo se sad vratiti nakon 4 godine. Da li su se postigli rezultati oni koji smo htjeli postići? To je smisao ove cijele moje današnje rasprave. Naprosto nemam niti volje, niti želje se prepucavati sa nekakvih ispraznim pričama. Jer naprosto, mislim da mi vremena nemamo. Svaki cent koji ne povučemo iz sredstava EU, za nas je propao. Svaki reformski zahvat koji ne napravimo je propao. Svaka ona šljunka koja je izvađena u Savi, sa bosanske Save ugrađeno u slavonsku cestu, je za Hrvatsku izgubljen. I mogu tako nabrajati, možemo govoriti o Cetinskoj krajini. Možemo govoriti o svemu. Ajmo dajmo jedanputa, ovo što su ljudi napravili i konstatirali što je loše na terenu, oni koji trebaju promijeniti zakone, neka predlaže zakon, izmjenu zakona. Zato jesam rekao nekima, bili ste u vlasti, pa što niste napravili nešto. Klarića. Izvolite. **Klarić, Tomislav (HDZ)** Uvaženi kolega Šuker, današnja rasprava je upravo pokazala situaciju u našem društvu. Imamo 2 krajnjosti, vi ste u uvodu svog govora to dotaknuli. Imamo one koje sada ovdje nema, koji su iskoristili ovo izvješće Državne revizije, da bi populistički napali, iskritizirali, pa je čelnik oporbene stranke, ne vodeći računa, da se upravo nalaz revizije odnosi na period kad su oni bili na vlasti. Imamo medije i imamo nekakvu raspravu kao primjer mogu staviti službena vozila. Izvješće o korištenju službenih vozila. Dal netko zna građevinsku tvrtku koja nema nekakav kamion, miješalicu, lopatu ili kakav alat. Pa valjda je službeno vozilo alat. onog policajca koji mora doći na uviđaj na lice mjesta. Kojeg svi pozivamo i nestrpljivo čekamo, ukoliko imamo i manju nezgodu, jer ga nema, jer ima samo 1 vozilo. I druga stvar, drugi način rasprave, koji ste upravo vi usmjerili u pravom smjeru. Nalaz Državne revizije je skup, zbir svega što se događa u pojedinom području. I nama svima lektira koju moramo proučiti, da bi vidjeli upravo ovo što je kolega Stazić rekao. Ukoliko zakon ne valja, ajmo ga popraviti. Ukoliko zakon valja, a netko ga se ne pridržava, za to mora odgovarati. I ako postoje apsurdne stvari i ako imamo evo kad sam i spomenuo, vozila službena, ako imamo satelitsku navigaciju, ako imamo konstantno praćenje lokacije vozila 24 sata, čemu dovoditi nekakvo birokratsko riješene da one mora ispisivati nekakav papirnati putni nalog u kojem se skuplja prašina tamo u ladici toga automobila. Dakle, imamo puno stvari za pojednostaviti u onom dijelu koji je na trenutno na snazi kao nekakva obveza, ali imamo puno stvari o kojima možemo razgovarati, da ih možemo popraviti, a upravo vi ste to u svojoj raspravi istakli. Neću se dalje nastavljati, jer je i, evo kolega Stazić većim dijelom rekao upravo ono što sam se ja spremao reći. (HDZ)** Hvala lijepa. Odgovor uvaženi zastupnika Šukera. **Šuker, Ivan (HDZ)** Kolega Klarić, ja sam upravo zato spomenuo podzakonske akte. I rekao da se oni donose izvan Tko od nas je zainteresiran za određena područja, pa onda uđe na web stranicu ministarstva, pa pročita ovaj ili onaj pravilnik. E sad gledajte, ja ću samo jednog segmenta malo zadržati, jer ste ga vi spomenuli. Dakle, Državna revizija je konstatirala oko službenih automobila. Nisu oni izmislili da su to nedostaci. Zašto? Netko je propisao što se mora voditi da bi se taj službeni automobil koristio. Netko je to propisao. Nismo propisali mi saborski zastupnici. Netko je to propisao. Pa ako je netko to propisao, onda neka se drži toga. Ili ako smatra da je to previše birokratizirano, previše iz normirano, pa onda predloži izmjenu, pravilnika i doviđenja. Ja sam zato povukao paralelu sa gospodarstvenicima. Jer on za onaj auto mora pisati onaj putni radni list. I kazniti ćeš ga, onog šofera, ako to ne napravi. Pa onda idemo zakon napraviti sa ovim drugim tu. A ići govoriti o tome, da je strašno puno potrošeno, uhljebi se voz, ovo ono, a istovremeno govoriti da nam inspekcije nisu efikasne, ajmo sad postaviti pitanje, da li te inspekcije imaju adekvatna sredstva za svoj rad. Jer to vozilo je njima vozilo i laptop im je osnovno sredstvo rada. Jer on kad se makne iz ministarstva, taj laptop. vozilo ga doveze tamo, a laptop mu služi da ima nekakvu komunikaciju. I nemojmo stvari gledati paušalno, kad nam je ovako, kad nam je onako. Kad nam treba policija pa ne dođe, e onda ovo ono, ajmo postaviti, dal ta policija ima adekvatan broj vozila. Ako se netko negdje bunari, da tako kažem, mineralne sirovine, rudarske inspektor ne dođe na vrijeme, ajmo sad postaviti pitanje, dal on adekvatan da može to napraviti. Dakle, nemojmo gledati od situacije do situacije, nego sve je ovo napravljeno, da bi instrumenti ili poluge za funkcioniranje vlasti, operativno funkcionirali da bi hrvatski građani bili zadovoljni i to je način na koji mi trebamo promatrati ova izvješća, jedno drugima pomoć, ali na sve drugo ako budemo gledali mi nećemo pomoći kolegama. Što su neki kolega sa svojim raspravama, oni su doslovno kolegama iz Državne revizije malte ne da su nešto izmislili. Hvala. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Josipa Borića. Izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Šuker, ja danas ne vidim neki veliki problem ovdje jer svi smo se ja mislim složili u tome da je nalaz revizije svojevrsna preporuka, svojevrsni savjet i sugerira nama ovdje u Saboru, ali i čelnicima određenih izvršnih tijela da moraju popraviti određene procedure da bi njihovo upravljanje bilo učinkovitije. I dolazimo do činjenice da danas ste evo vi govorili o upravljanju mineralnim sirovinama, ja mislim da je ovo prva revizija koja je uopće takla u povijesti da sustav upravljanja države sa eksploatacijom mineralnih sirovina ako se ne varam i dolazimo do toga da znamo što sve država od procedura ima i gdje je najveći problem. Očito da znamo da s tim mineralnim sirovinama ne upravljamo kako treba jer nekoliko je tijela nadležnih, županije vidimo nemaju određene evidencije i dolazi do nereda u prostoru. Tako i dan danas postoje kamenolomi koji rade, a nemaju dozvole, postoje eksploatacija mineralnih sirovina, a ne zna se uopće količina eksploatiranih mineralnih sirovina i onda dolazi na kraju ono što svi zazivaju DORH i sve ostale institucije koje nešto trebaju utvrditi, a nisu jasne procedure ono što ste vi savjetovali da ministarstva temeljem ovakvih revizija trebaju popraviti svoje procedure od zakona pa do najnižih akata. Recimo, eksploatacija ne znam viška mineralnih sirovina, sve ima, možete dobiti dozvolu Ministarstva imovine, možete proći cjelokupnu proceduru, lijepo platiti državi sve ono što ona traži i tu je država svoje završila. Međutim, kada dođemo na onaj zadnji dio, a koliko ste toga eksploatirali, tu nitko ništa više ne zna. Nije jasno propisano na koji način se evidentira ono što je dozvoljeno eksploatirati s obzirom na to što ste kupili, koliko toga ste otpeljali sa nekog područja, tko je tu nadležan, da li geodeta, da li treba biti vaga, da li treba biti otpremnica itd. znači imamo početak, a nemamo kraj određenih procesa. Znači ministarstva moraju reagirati na ovakvu reviziju. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor uvaženog zastupnika Šukera. **Šuker, Ivan (HDZ)** E kolega Borić sada ste vi otvorili jedno pitanje koja ja namjerno nisam htio otvarati, a to je kontrola zakonskih odredbi koje mi donesemo u ovom Visokom domu. Da li smo mi dovoljno ekipirani ili nismo. Ja sam u jednoj svojoj replici spomenuo priču državnog inspektorata. Bez obzira da li neko misli da je on dobar ili nije, to je sustav koji je počeo funkcionirati. Ja ću vam reći svi smo bili oduševljeni kada je kolega Tolušić pokrenuo priču oko hrane itd., a mi već desetljećima u Hrvatskoj imamo problem tko će kontrolirati hranu, da li Ministarstvo zdravstva ili Ministarstvo poljoprivrede jel daleko bitnije gdje će biti stacionirano, a ne koji je proizvod te kontrole. Ista priča je kod mineralnih sirovina. Ja ću se dotaknuti dozvolite mi taj luksuz lokalnog jednog dijela, a to je šljunčara Čiče, negdje 16, 17 kvadratnih kilometara, prosječna dubina skoro 50 metara. Znate vi što to znači? Ekološka bomba za budućnost. I sada si ja postavljam jedno realno pitanje, koliko grad Velika Gorica i Turopolje od te šljunčare financijski imaju? Skoro ništa. Skoro ništa. A zašto to govorim? Zato što sam bio gradonačelnik i na sve moguće i nemoguće načine pokušao dovesti da to funkcionira na neki način, međutim uvijek mi je neko podmetnuo nogu, zavezao ruke na leđa i opal si u principu razbiješ nos, ali kriv će svi tebe kao čelnika lokalne jedinica lokalne samouprave. Zato ponavljam, podzakonski akti i zakonski akti su instrument s kojim država upravlja sa novcima hrvatskih građana i upravlja sa hrvatskom imovinom i o tome mi kao saborski zastupnici trebamo raspravljati i voditi brigu. Sitna dnevnopolitička politikantska prepucavanja nikome nikada ništa nisu donijela dobro ni neće donest dobro. A mi smo ovdje plaćeni upravo zbog toga da svako temeljem svog znanja i iskustva pazimo kakve zakone donosimo, koliko su oni kvalitetni i kako su oni dobro primjenjuju, a kako se oni dobro primjenjuju to su nalazi Državne revizije. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. I zadnja replika na vaše izlaganje ona uvaženog zastupnika Nikole Grmoje. Izvolite. Odustajte. Digli ste prije toga. Onda ste prvi na gospodina Mikulića. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče. Evo kolega Mikulić me potakao sa jednom izjavom da vjeruje da je nakon deset godina odnosno da je sada puno bolje nego što je bilo prije deset godina. Ja se nadam da je to tako. Kolega Šuker govori o tome kako mi ovdje iz cijele ove rasprave trebamo izvući zaključke koje bismo zakonske, podzakonske akte trebali mijenjati što je također istina, ali mi imamo problem ne provođenja zakona. I kada vi govorite o tome da je prije deset godina bilo ili više puno gore, to je istina. I kolega Šuker nije upravu kada kaže da ne trebamo spominjati pojedinačne primjere koji su pokazatelji da nije samo problem u zakonskim i podzakonskim aktima nego je problem i u neprovođenju zakona. A vi dobro znate o čemu ja govorim, govorim o slučaju gdje je suprotno Zakonu o rudarstvu odobrena koncesija za puno veće količine, a u tom ste vi sudjelovali i žena gospodina Krasića, imali ste zajedničku firmu, svima je dobro poznat taj slučaj. Što je s tim, zašto nitko nije odgovarao? Znači nije pitanje samo podzakonskih akata, zakonskih akata, pitanje je provođenja zakona koje mi imamo. I problem je u tome što ljudi koji su sudjelovali u takvim stvarima i dalje su jako aktivni u hrvatskoj politici i čak pucaju na ovaj državni inspektorat o kojem govori kolega Šuker. Odgovor uvaženog zastupnika Andrije Mikulića. **Mikulić, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Uvaženi kolega Grmoja, dakle da imate informaciju iz prve ruke. Ja nikad nisam bio ponosniji nego na taj period od '98. do 2004. do veljače. Prema tome, morate konkretno reći o kome se radi. Inače vama za informaciju, znate koji je postupak dodjele koncesije i količina, da neko stručno tijelo utvrdi količine količine rezervi, pa podijeli sa brojem odnosno godišnjom proizvodnjom pa dobijete broj godina koncesije. Neke stvari ipak u ovom Parlamentu trebamo znati. Pravo, vi se pozivate na pravosuđe. Pravosuđe je o ovome što vi pričate reklo sve. Da li je netko kriv, da li netko nije kriv itd. Državni inspektorat je bila institucija koja je radila kontrolu nadzora propisa i provedbe propisa. To je ključ. U 10 godina ukoliko sam sa svojim časnim inspektorima bio pomoćnik milijardu i sto milijuna je gurnuto prema pravosuđu, a vi imate točku kao i ja, jer smo saborski zastupnici Izvješće 2015., šesnaesta pa ćemo vidjeti što je pravosuđe odradilo. Milijardu i sto milijuna kuna s osnova nelegalne eksploatacije je gurnuto prema pravosuđu. Prema tome, tko je što dobio donesite papire. Bez obzira, znači kontrola provedbe propisa se provodila i radilo se ono što se radilo temeljem zakona. I bez obzira na to, ja vam nikada, ali nikada u životu koliko se god žurio se nisam parkirao sa automobilom na mjestu za osobe sa invaliditetom. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Mire Bulja, izvolite. Kolega Mikuliću vi ste bili u inspektoratu koji je znači provedbeno bilo na terenu po pitanju mineralnih sirovina kad ste radili. Pa evo pitanje, nećemo sad o šljunku, o tvrtkama, evo pitanje na području Cetinske krajine. U to vrijeme, ja sam dobio zbog organiziranja akcija sprječavanja odlaganja u rudokop Slane stine, Karakašica to vam je dobro poznato, vi ste bili u to vrijeme uključeni u koncesije davanje za Dragu …/Govornik se ne razumije./…, jer morali ste to poznavati te probleme jer ste to radili. Ali po pitanju sanacija, znači toga rudokopa vas, upozoravam vas, prisjećam što ste poduzeli da se ne odloži ta troska pod krinkom sanacijskog materijala troska iz Dugoga Rata. Niste ništa. Ja sam osobno prijavljivao inspektoratu, Državnom odvjetništvu, protivio se da ne zagade okoliš. Ništa se nije poduzelo jer preveliki su utjecali bili i vaši i gospodina Mladinea u okolišu. To su broj Krasića, to su bile utjecajne skupine. Mene je privodilo. Ja imam zbog toga sad 20 kaznenih prijava od vlasnika koji su nelegalno htili sanirati taj rudokop otpadom, koji su željeli doći do mineralnih sirovina na području Cetinske krajine. Jer jedino što nam je ostalo, ostalo nam je to. Inspekcije nisu radile tada svoj posao, niti rade sada svoj posa, nego tko im da više para za te rade. To je činjenica i to je istina i to je vidljivo na rudokopu Slane stine. Ja sam osobno zbog toga i sada po sudovima,

dat vam argumente da javnost shvati. Ja vam nikad nisam bio inspektor. Ja sam bio pomoćnik glavnog državnog inspektora. To su vam razlike. Dakle, moramo znat u sustavu kako sustav funkcionira. Dakle, to je jedna stvar. Pomoćnik glavnog državnog inspektora kojeg imenuje Vlada i razrješava Vlada. Imenovala me Vlada 2004. u srpnju, razriješila me Vlada ova koja više nije. O.k. To je jedna stvar. Inače radi hrvatske javnosti, ja sam vam bio predsjednik Povjerenstva Vlade za borbu protiv sive ekonomije. Kako takav čovjek kad se govori da radi ovo ili ono to može biti? Da bi to bili neke provjere morate proći. Pa vjerojatno je netko negdje nešto gledao i vidio. problemi vezano za postupanja rudarskih inspektora, pazi čuda su krenuli iz Sinja baš iz ove lokacije, pa smo krenuli prema Državnom odvjetništvu kad su nas pozivali. Mi koji smo procesuirali nelegalne eksploatatore. Pa neke ste i spominjali. Sve presude na svim sudovima je Državni inspektorat dobio protiv ovih ljudi i sve prijave koje su davali pazi čuda su im odbijene. Kad pričate o sanaciji, a to ću participirat u pojedinačnoj raspravi, onda morate znati gospodo da imamo dvije vrste sanacije. Jedna je tehnička, jedna je biološka. Ali za sve u životu treba imati određeni kvantum znanja, pa o tome nešto naučiti i govoriti. Kada pričamo o tome da netko radi nešto, a za to nema potrebitu dokumentaciju ja vas pozivam kao saborske zastupnike da prijavite to na nadležna tijela di trebate prijaviti. Pa to je vaša dužnost! Pa tako za bilo koga ako znamo da nešto radi što je protuzakonito prijavite ga! **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Ivana Mišića. Izvolite. …/Upadica Reiner: Kolega Bulj, molim vas!/… Kolega Mikuliću, ja bih nešto malo drugačije od kolega. Oni su svi otprilike rekli sve što je trebalo reći i to sve je istina, ali pitam se ovdje u Saboru je otvoreno koliko vremena nama treba da neke stvari riješimo? 25 godina je država, 2 godine sam u Saboru. Ja bih najiskrenije volio znati sada, vjerujem reviziji, ovim ljudima koji tu sjede da su nam rekli u prvom dijelu koliko je riješeno predmeta od prošle godine koji nisu, koje su iznijeli ovdje, revizija koja je našla kriminal u trgovačkim društvima i ostalim institucijama, da vidimo koliko je toga riješeno. Da li je DORH riješio taj problem. Mi danas otvorimo knjige, sutra ih zatvorimo, sljedeće godine ponovno otvorimo, preksutra ih zatvorimo. Vrtimo se u jedan krug začarani, ne rješavamo otprilike ništa, kriminal se i dalje dešava u našoj državi, vrlo malo ljudi odgovara gledajući medije i gledajući. Pa postavljam to pitanje, pa to je toliko jednostavno, toliko su zakoni jasni. Za nekoga su do kraja jasni, isključivi, za nekoga nisu niti jasni niti isključivi. I to je pitanje naše države i našeg građanstva. Mi želimo rješenja, mi moramo donijeti jednom rješenje i najbolje bi bilo kad bi Državna revizija direktno optuživala određene ljude koji su napravili probleme i koji su napravili kriminal u društvu. To bi bilo jednostavno, ali možda za njih teško, međutim u DORH-u toliko …/Govornik se ne razumije./… toga i stavljeno u ladice i nigdje ništa ne izlazi. Ja bi vas volio pitati vas gore kad budete završavali, koliko je u zadnje 2 godine riješeno predmeta, po vašim nalazima, gdje je bio kriminal. E to mi je jednostavno, pa nepoznanica, jasno mi je da je nepoznanica, kako ću to i znati, kad ne znamo ni mi. A rješavamo stalno neke probleme. To je pitanje pitanja. Mi možemo ovdje pričati koliko hoćemo, a ostajemo na istom. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor uvaženi zastupnika Mikulića. **Mikulić, Andrija ja se s vama slažem, dati ću za to argumente, ali ciljevi revizije, bili su u cijeni postupanja nadležnih tijela u skladu s donesenim propisima. Pa nije Državna revizija ta koja ima tu nadležnost. Pa mi moramo znati tko ima, koja je zona nadležnosti pojedinih institucija. Rekao sam, ponoviti ću. Milijardu i sto milijuna kuna. Neke od najtežih predmeta, žao mi je da sad nekih ovdje u sabornici nema, smo rješavali za vrijeme, dok je kolega Šuker bio ministar financija. Jel bilo tako kolega? To su bili ozbiljni predmeti. Jako ozbiljni predmeti. I riješeni. Ako ima potrebe, reći ću svako ime i prezime i lokaciju. Pa ja to radim 20 i nešto godina gospodo. Ja ne znam se bavit psihijatrijom ili nekim drugim poslovima, nego ovim za što sam se školovao i što cijeli život ulažem u sebe. Prema tome, od tih milijardu i sto milijuna, znate koliko je presuda doneseno, pravomoćno? 100. Ne Ne sto milijuna, sto tisuća vrijednosti, o čem mi pričamo. I sad vas ja pitam, imamo ljude koji rade posao, što kaže kolega Šuker, da ne pričamo o tome, imaš mobitel, nemaš laptop, auto itd. to znamo kako ide nadzori, što se radi. Ljudi procesuiraju milijunske iznose, neću otvarati pitanje primanja, uopće nebitno, rade za ovu državu, rade i onda to dođe na pravosuđe, što se desi? Kaže pravosuđe izričem ti opomenuo, jer sam procijenio ili procijenila da je to za opomenu. Pa šta će ti ljudi? To je problem ljudi u sustavu koji se javljaju. Hvala lijepo. Hvala. I na uvaženi zastupnika Horvata imamo 1 repliku, poštovanog zastupnika Anđelko Stričeka. Izvolite. **Stričak, Anđelko (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče, kolegice i kolege. Pa kolega Horvat, vi ste u svojoj raspravi naveli, da su izvješća revizije zasigurno jedna od najkvalitetnijih koja dolaze u Hrvatski sabor, ali očito je problem poslije nastavak. Znači, između ostalog potaknuli ste se i rada DORH-a. Jedan zorni primjer s područja Varaždinske županije, temeljem također izvješća revizije, gdje za jedan grad utvrđeno da je preko 2 milijuna kuna javne nabave, išlo mimo postupaka javne nabave. Naravno revizija je to evidentirala, sve proslijedila DORH-u. Međutim, tu je očito stalo. DORH umjesto da pokreće postupke, sve šalje Ministarstvu gospodarstva, Ministarstvo gospodarstva, očito tu malo između sebe, pa do prekršajnog suda i na kraju od svega toga i 2 milijuna kuna potrošeno mimo, bilo kakve javne nabave, nije bilo ničega. Također, dotaknuli ste se i rada nadzornih odbora. Jedan konkretan primjer od prije tjedan, dva, gdje možemo iščitavati sa portala novinskih, s područja Varaždinske županije, došlo je do određenih smjena nadzirnih odbora nakon lokalnih izbora. I tko sad tu proziva novi nadzornog odbor. Bivši član doktor znanosti sa stranačkom iskaznicom SDP-om koji u 4 godine koliko je sjedio u nadzornom odboru, nije se sjetio pitati upravu tog trgovačkog društva, kako je moguće da su im svi natječaji, sva javna nabava vezano na …/Govornik se ne razumije./… Varaždin, uspjela pasti. Međutim, sada prolazi. Također znači još jedna zanimljiva tema, i za Državnu reviziju, a očito i za još neka druga tijela. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor poštovanog zastupnika Horvata. Hvala kolega Stričak na ovom pitanju. Na ovoj primjedbi. Ja i dalje stojim kod svoje rečenice koju sam izrekao u svom uvodnom izlaganju, dakle, vrlo hrabro, kolege iz Državne revizije, evidentirale su u periodu od 2013.-2015. teške nedostatke u poslovanju i u provedbi sustava javne nabave u 4 trgovačka društva. Siguran sam da temeljem zakonske regulative, taj revizijski nalaz, za sva ta 4 trgovačka društva, je iz prostora državne revizije, otišao na relevantno mjesto, gdje bi se analitikom trebali pokrenuti ili nepokrenuti određeni procesi, koji bi u jednom trenutku, ako se to ustanovi, odgovorni ljudi u tim trgovačkim društvima trebali staviti pred određene kaznene odredbe. I opet ću ponoviti i slažem se sa kolegom Žagarom, dakle, tu je sad taj sistemski gab i sistemski nedostatak jednog začaranog kruga, koji svi mi skupa mislimo ili zataškamo da se događa a u realnom svijetu i životu, gotovo pa svakodnevno, pa i ovi napadi na kolegu Mikluća nam zorno potvrđuju da se takve stvari događaju. E sad, poštovane kolege, nismo mi ovdje saborski zastupnici odgovorni za provedbu aktivnosti i rad DORH-a u toj nekoj trodiobi vlasti DORH je dio sustava koji samostalno radi i funkcionira, ali ono što jesmo i moramo, moramo postavljati pitanja, moramo postavljati pitanja i tražiti odgovore. Ja sam ovdje javno progovorio da ću se izrekom zanimati za izvješće DORH-a o provedbi postupaka javne nabave temeljem revizijskog izvješća u četiri trgovačka društva za koje je DORH odnosno Državna revizija ustanovila da postoje da postoje ključni nedostaci u provođenju sustava javne nabave. Pa evo kolega Stričak ja pozivam i vas da ovaj konkretni primjer istražite na ovakav isti način i dođite do relevantnih činjenica … **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala kolega, kolega Horvat malo ste ga i vi prekardašili. Molim vas da se držimo vremena. I sada ćemo ići na Klub zastupnika GLAS-a u ime kojega će govoriti uvažena zastupnica Anka Mrak-Taritaš. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani glavni revizor gospodine Klešić sa suradnicima, cijenjene kolegice i kolege. Evo ja imam priliku govoriti u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a danas kada je sve ovako na odnosu na ovu temu krenulo lijepo. Najprije se HDZ i SDP dogovorio da imamo objedinjenu raspravu protiv čega mi nemamo ništa, a onda i u diskusiji kolege iz HDZ-a i SDP-a kojih više tu nema su se oko revizije tako razgovarali što ona treba biti i kako treba biti. Naš klub će podržati ovu reviziju i mislim da o revizijama treba govoriti i treba govoriti bez obzira da li se revizija odnose na period kada ste bili na vlasti ili ste bili u oporbi iz jednostavnog razloga što se trebamo pitati što je smisao revizije. I ja ću probati kroz ovu raspravu zaista u nekoliko elemenata reći zašto ćemo mi podržati ovu reviziju i zašto mislimo da revizije trebaju i trebaju biti na ovakav način. način. Pogledajte malo uopće povijest … revizije, kada ih malo vidite onda vidite da oni svaki put ukazuju na nešto drugo i da se iz tih revizija ipak nešto nauči. Ova država i svi zajedno možemo ići naprijed samo onda ako ono što je bilo dobro jedne vlasti nastavimo dalje, a ono što je bilo loše greške ne ponavljamo, bez obzira da li su te greške naše ili su nečije druge. Prva u ovim izvješćima o reviziji, revizija o javnoj nabavi i ja inače nemam običaj čitati iz materijala, ali ću ovaj put pročitati jer mislim da je to zapravo smisao i ovih revizija i sljedećih. Kaže cilj revizije je da li je sustav javne nabave u subjektima učinkovit, to znači da li se provodi, da li imamo propise, da li su propisi uredu. Drugo, jel je postojala stvarna potreba za određenom nabavom i treće jesu li rezultati provedenih postupaka omogućili postizanje zadovoljavajuće vrijednosti za uloženi novac. koje mi trebamo dobiti i o kojima trebamo raspravljati kada je riječ o javnoj nabavi, da li je bila potreba i da li je zaista ta javna nabava provedena na odgovarajući način. Kada je riječ o javnoj nabavi tu revizor kroz subjekte revizije koje je imao i kroz koje predmete i kriterije koje je postavio lijepo kaže što je to bio problem i kaže što dalje treba raditi da se to ne ponavlja. Dakle ono što je važno, važno je da za sljedeću reviziju kada dobijemo odnosno rezultate revizije da se tu vidi, da su se neke stvari poboljšale. Mi svi jako dobro znamo, vi ne morate ići u reviziju u iste subjekte u kojem ste išli u prethodni period, možete ići u neke druge iz razloga što smo mi država u kojoj kada napravite reviziju kod jednog svi kojeg se to tiče znaju i znaju što je problem. Zaista kada se dolazi u reviziju bilo gdje onda vi iz te revizije ona ima jedan edukativan karakter i morate razmišljati o tom edukativnom karakteru. Iz tog edukativnog karaktere treba zaista vidjeti ono što je tu već rečeno, kakvo je provođenje propisa, da li nešto treba poboljšati u odnosu na propise, da li ih treba promijeniti. Svaki put kada se donosi zakon onda imate radno tijelo koje radi taj zakon, onda imate određeno ministarstvo koje se često ponaša kao znate ona Matovilka je jednom dvorcu i ona tamo živi i ne zna što je stvarni svijet, a onda kada propis pustite u stvarni život onda vidite koji su to problemi. I ne treba tu imati bilo kakvu sujetu, ne možemo ni mi kao saborski zastupnici rijetki od nas su oni opće prakse ko u renesansi da se razumiju Ne možemo ni mi sve znati tako da kada pustite u stvarni život onda vidite koji su problemi i ne treba tu imati nikakvu sujetu iz razloga što onda što su problemi trebate zaista i vidjeti i vidjeti i ići u izmjenu i dopunu propisa. Bolje je mijenjati i dopunjavati i imati učinkovit propis nego zbog svoje sujete ili zbog nečeg ne mijenjati pa imati propis koji je neprovediv. Uvijek naravno veliko zanimanje je vezano uz službene automobile. Mi nismo u klubu GLAS-a imali nikakav problem da razgovaramo o reviziji koja je za period kada smo mi bili ti koji smo bili vladajući, činjenica u nekoj drugoj opciji ali bez obzira na to i tada je bila i dosta velika rasprava o službenim automobilima. Ne možete raditi bez da imate alat. Vi ne možete raditi danas, ja se uvijek mogu referirati na jedu inspekciju koja je vrlo nepopularna inspekcija, koja nikad u ovim situacijama dal su inspekcije na jednoj hrpi ili su to, nije bila tema za raspravu to je građevinska inspekcija. Danas mi se možemo tom, to može biti posebna tema, ja sam sigurna kada dođe izvješće pučke pravobraniteljice ili nešto drugo da će to biti posebna tema, inspektor ne može raditi bez da ima osnovno sredstvo, to mu je alat, to mu je naravno nekakav pametni mobitel koji može slikati to što na mjestu je. Naravno pri tom mora imati laptop i sve ostalo, dakle to su njegovi osnovni elementi. Kako će raditi, ovisno o ljudi koje imate. Imamo ono čega se mi nekoliko puta smo se dotakli i ovo je pravi trenutak da se toga dotaknemo, a to vam je sljedeći proces. Vi ne uspijevate dobiti u državnu upravu, a još ni u inspekciju koji imaju nešto veće plaće nego što je kvalitetan kadar. Kako će netko biti inspektor ako onaj kom dođe u inspekciju zna više, zna bolje, upoznat je bolje od njega. Teško. Dakle, to je tema o kojoj trebamo razmišljati i razgovarati kako dobiti kvalitetan kadar, a danas pogotovo u kontekstu kad naravno su iseljavanja takovo da je uopće pitanje od kadra što ima ili nema, ali to je jedna druga tema. Kad je riječ o autima, dakle u tom periodu kad je bila revizija ja sam bila ministrica graditeljstva i mi smo napravili jednu stvar koju zaista da koriste svi. Mi smo uzeli auto sa carine, platili smo samo carinu u iznosu ja mislim da je bilo stotinjak tisuća kuna, bilo je negdje oko sto tisuća kuna, imali odličan auto koji je na carini stajao pet, šest godina i na taj način. No međutim, imali smo problem voznog parka koji je na carini stajo pet, šest godina i stotinjak auta nabaviti, jer jednostavno su to auti bili u stanju da nikog niste morali nigdje pustiti, uopće da ide raditi. Ali to zaista treba gledati u stvarnom životu što je. Dosta velika rasprava je vezano uz mineralne sirovine. Mineralne sirovine su posebna tema. Netko tko će se htjeti baviti poviješću planiranja, poviješću korištenja, poviješću zakonodavnih okvira vezano uz mineralne sirovine imat će jednu vrlo, vrlo zanimljivu temu. Dakle, ja vezano uz mineralne sirovine sa jednog stručnog aspekta i nekih drugih se bavim posljednjih više od 20 godina i tu je napravljeno ono što je upravljanje mineralnim sirovinama bilo pred 20 godina i ono što je danas je strašna razlika. Pred 20 godina ste imali odredbu koja je bila u svim prostornim planovima da se izvan građevinskog područja mogu eksploatirati mineralne sirovine. Dakle, tu je već postupak koji je otišao znatno dalje od toga da moraju biti planirani, da moraju biti eksploatacijska polja. Ali kad smo to shvatili? Znate kad smo to shvatili problem koji imamo? Shvatili smo kad je krenula velika aktivnost vezana uz autocestu, uz planiranje autoceste govorim Zagreb - Split, odnosno Karlovac – Split. Kad smo dobili firmu koja nije bila hrvatska koja je radila i koja prema našem prostoru nije imala osjećaj osim svoj ekonomski osjećaj danas se svi vozite autocestom i tamo je jedno odmorište Zir koje ima ime Zir po brdašcu Zir koji je slika, dakle na toj jednoj livadi vidite taj Zir i onda je ta tvrtka koja je radila rekla da je Zir odlično mjesto, gdje je odličan materijal za eksploataciju mineralnih sirovina, da će oni doći sravnati to, iskoristiti i tad smo postali svjesni činjenica koje imamo, problem koji imamo sa planiranjem eksploatacije mineralnih sirovina, sa temom koja je. I danas je to znatno različito nego što je to bilo pred nekakvih dvadesetak godina. Da može biti bolje, može biti bolje. Da treba biti bolje, treba biti bolje. I tu uopće nema dileme. Jednako tako, znate kad je uopće procjena utjecaja na okoliš uvedena, koja je uopće tema u hrvatsko zakonodavstvo i na ove prostore? Prve procjene utjecaja na okoliš su rađene '86. godine i nije se znalo po kojoj metodologiji. Danas već imamo apsolutno razvijeno. I kad čitate malo te revizije, vi iz tih revizija isto čitate te procese, da nešto što je bilo pred 10 godina ili 20 godina nije danas. Ali jednako tako čitate da morate biti bolji i treba biti bolji. Nikad ja ne vidim niti jedno opravdanje da nismo bolji da mijenjamo zakone, da donosimo podzakonske akte, da donosimo procedure, da te procedure olakšamo kad vidimo da su komplicirani jer o nama ovisi da ih trebamo olakšati, da ih pojednostavimo u dijelu kojem treba pojednostaviti i da educiramo ljude. Dakle, netko misli da svatko može sve raditi. Ja za sebe to ne mislim i apsolutno da mi netko kaže da trebam recimo šta ja znam upravljati nuklearnom elektranom rekla bih žao mi je, ali tu je strašno puno nepoznanica vezano uz mene. Netko drugi misli da može zaista se svim baviti, tako da i na temelju toga samo nekoliko rečenica vezano uz nadzorne odbore trgovačkih društava. Ja sam sigurna kad vam netko kaže ja mogu ići u Nadzorni odbor, evo mene da njega ne trebate staviti jer on ne zna o čemu je riječ. Ljudi jednako tako se educiraju tokom života. I vi vidite u ovom izvješću kad je riječ o nadzornim odborima, tu zaista se ukazuje na nešto što je već u nekoliko navrata bilo riječ. Prvo su vam zakonodavni okviri, drugo su podzakonski akti, treće je popisati procese, četvrto su znanje, edukacije i kompetencije. Mi možemo ići samo naprijed zaista kad vodimo računa o tome i kad ne mislimo da svi sve mogu. I to se vidi u ovom izvješću. Stoga Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a bez obzira što se izvješće odnosi na period kad smo mi participirali, čak štoviše dobro ga je pročitati, ali dobro je pročitati da neke greške i uvijek napravite greške se ne ponavljaju i dalje, da iskustva koja su bila dobra da ih nastavite dalje. Ono što je loše da se ne ponavlja dalje. Zaista je materijal kao svaki put kad dobijemo Državnu reviziju, imali smo i u bivšem ovom kratkom sazivu Sabora niz materijala, imali smo mogućnost o tome raspravljati. I ja sam zaista i osobno i u ime kluba kad sam raspravljala Pohvalila sam metodologiju kojom se radi, jer metodologija uvijek kaže što je cilj, pa što se je našlo, pa se onda vidi način kako je bilo i onda se vidi i neke preporuke. E te preporuke zaista trebamo čitati svi, jer iz tih preporuka možemo napraviti iskorak naprijed. Državna revizija zaista kad ju vidite što je radila vidite procese koji su se mijenjali. Zaista i mineralne sirovine vjerojatno će biti i niz replika na kolegu Mikulića. Kolega Mikulić i ja smo davnih godina u onom bivšem stoljeću raspravljali prve eksploatacije o kojima smo raspravljali su bili u Parku prirode Medvednica u kojim tih eksploatacija više nema. I završit ću možda sa temom sanacija. mi kad smo krenuli sa prvim sanacijama jednako tako je to bio užasan problem, jer i tada su imali svi obvezu sanacije. Obvezu sanacije su zaboravili svi. Imate dvije sanacije jedna sanacija je da priroda napravi sam svoj gdje je moguće, a druga sanacija koja treba biti eksploatacija je u svrhu sanacije i tu uvijek imate nekakav problem. Ja osobno se uvijek zalažem, da ta sanacija, tamo gdje je moguća bude u neku novu dodanu vrijednost, da to bude, ne znam, kad je riječ o Čiću koje je spomenuo uvaženi kolega Šuker i kada je riječ o eksploataciji tamo gdje je bio pijesak i šljunak. Tada to može biti zona sporta i rekreacije, ali negdje drugdje, jednako tako to mogu biti nekakvi parkovi, avanture i nešto drugo, ali o tome, to je sad sljedeći korak u kojem ćemo ići. I možda samo rečenicu, tu je bila spomenuta eksploatacija šljunka, odnosno, pijeska i Save, zaista. Eksploatacija, odnosno, je s Hrvatske strane je bila zakonom zabranjena, s Bosanke strane nije bila i činjenica je, da su naši građevinari kupovali šljunak s Bosanske strane i ugrađivali u autoceste koja se je radila na hrvatskoj strani. Posljedica toga je bila, znate, rijeka vam svojim vodotokom ne poza da je granica ide sredinom matice rijeke, dakle, to je zakonska granica. Rijeka ima svoju život, kao što prirodni i životinjski svijet ima svoj život neovisno o nama, ali sad vezano uz klimatske promjene, ima i ovisno o nama jer smo mi to uzrokovali svojim djelovanjem i onda vam, kad gledate malo proces koji je bio u posljednjih 20-tak godina, se malo teritorij Hrvatske, di će po svemu sudeći se malo povećao na račun teritorija jedne druge države, jer je rijeka kako se eksploatirala, Sava kad vidite od austrougarskog doba, pa danas vidite kako ona ide zapravo na uštrb bosanske strane a ova eksploatacija ne tako jako, ali će zaista dovesti do toga. Stoga, evo Klub GLAS-a i HSU-a će podržati ovo izvješće. Dobro je da dolazi u Sabor, do0bro je da o njemu raspravljamo i jednako tako je dobro da sljedećem izvješću ne budu neke stvari koje su bili u ovom, ali budu neke druge, jer uvijek trebamo biti bolji. Hvala. Hvala. I na vaše izlaganje ima niz replika. Prva je uvaženi zastupnika Ivana Pernara. Izvolite. **Pernar, Ivan (Živi zid)** Uvažena kolegice, moram reći da mi iz Živog zida nećemo podržati izvješće Državne revizije, iz razloga što je poslovanje državnih poduzeća neprihvatljivo. Navesti ću primjer samo Narodnih novina, državnog monopolista koji je stvorio gubitak od skoro 79 milijuna kuna i to samo u prošloj godini. Navodno se tamo zapošljavaju 10 HNS-ovih uhljeba i sklapaju štetni ugovori bez kako bi to rekao, bez javnih natječaja itd. Ako se nastavi ovako poslovanje N.N., naći naći ćemo se u situaciji, da će i N.N. uskoro otići u stečaj, da će i država morati sanirati itd. A što se tiče jednog ključnog detalja, najveća financijska institucija u zemlji, u državnom vlasništvu HNB, kroz koju prolazi milijarde kuna, ona je van Državne revizije. Znači Državna revizija se s njom ne bavi, što smatram da je sramota. I sramota je da zakonodavac, znači da u Saboru ne postoji politička volja da se pusti Državna revizija u HNB. Druga jako bitna, odnosno, treći ključan detalj. Državna revizija se uopće ne bavi poslovanjem ogromnih koncerna poput Agrokora, vi ćete reći, je pa Agrokor nije financiran od države. Je financiran je. Milijunski krediti su davani. Što izravno od HBOR, što su davani milijunski poticaji, što je davano kroz one neke fondove, državne itd. Što kroz državnu Poštansku banku i kad se skupe svi ti milijuni na hrpu, vi ćete reći, je pa Agrokor je to trebao vratiti, te kredite. Možda i je, ali ih nije vratio. Znači država može se dogoditi da milijardu kuna nekom poslovnom subjektu, ne nadzire njegov rad i sustavno mu nastavi davati novac i on na kraju propadne i svi ti milijuni kak se kaže pojeo vuk magare. I to je zapravo politika kontinuiteta ovdje. Hvala. Hvala. Odgovoriti će uvažena zastupnica Mrak-Taritaš. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo. Kolega Pernar, vezano uz Agrokor neću reći ni riječ. No međutim, vi apsolutno kao klub imate pravo da podržite ili ne podržite ili tako ćete i glasati. Ali ono što sam ja raspravljala ili ću raspravljati, a to je što je smisao revizije. Što ona treba biti. Ona vam neki put pokaže neke stvari kojima baš i niste zadovoljni, ali i to je smisao revizije i smisao revizije da pokaže da imamo stanje. Smisao onih koji čitaju te dokumente da vide što je bilo prije, pa da vide da li se u u tom sektoru i u toj temi bilo nekakva poboljšanja i oni koji će čitati iza da vide tu razliku. A vezano uz N.N. i to što se dešava u N.N. ja nažalost zaista niti znam, niti želim znati što je i to je tema ono što ste vi rekli za apsolutno za nešto drugo. Hvala. Hvala. Sljedeća replika poštovanog zastupnika Mire Bulja. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo. Kolegice vi ste stručnjak, naravno radite što god nam ukazali i ja ću govoriti sa aspekta čovjeka koji živi u okružju ili 6 rudokopa, uglavnom koji su eksploatirani, a nisu sanirani. U sanaciju su se uključili u biti kroz moguće to sam govorio evo vama kao stručnjakinji i sad opet ponavljam, oni koji su htjeli odlagati opasni otpad, ekološki. A to se nalazi u samom predgrađu grada Sinja i to je zaista sad ekološka rana i razvoja grada i to je prostor koji bi se mogao iskoristiti puno bolje, vjerojatno tako i u drugim gradovima. I činjenica da niti inspekcije nisu natjerale, one, koji imaju obavezu sanacija, bez obzira ili iz drugoga eksploatacijskoga polja ili iz nekakvih drugih prirodnih sirovina koje bi moralo to odlagati, jednostavno, po elaboratu o sanaciji, jer kod rudokopa, to sam kao aktivist naučio, jer sam vodio akcije da se tu ne odlaže otpad, gdje bi neki zarađivali ogroman novac, a niti imaju korist građani. Građani su tu imali, prije su bila miniranja, štete na kućama, niti imaju nogostupe, niti imaju infrastrukturu, jednostavno jedino što se radilo na tim područjima, se je ubirala dobit. I tu nije se odradio posao inspekcija. I dalje te rane u prostoru su žive. To je ključni problem, što sad trenutno to nije riješeno uza sve propise koje vi kao stručnjak znate koji su greške, anomalije kako se sanira, činjenica da te rane na području cetinskog kraja, samo u mome krugu … 4, 5 rudokopa, a to je sami grad Sinja u samo središte, jedino vidimo namjeru oni koji žele odlagati otpad tj. otpadna mafija koja … iz ministarstva iz iz ministarstva iz raznih inspekcija da to odlažu. Jedino koji su bili prepreka bili su građani … inače bi te rudokopi bili sanirani opasnim otpadom, a tu je pitka voda rijeka Cetina i ljudi tu žive. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Odgovor uvažene zastupnice Mrak-Taritaš. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo. Dakle vezano uz nalaz Državne revizije, vezano uz mineralne sirovine naravno da je u ovoj sabornici pokrenuo niz drugih tema. Dakle sanacija eksploatacijskih polja bez obzira da li je bila ruda, da li je bio šljunak, da li je bilo nešto drugo zaista da li je bio kamen, tehnički kamen, arhitektonski kamen zaista je posebna tema. Ono što želimo reći, želimo reći da je Državna revizija odradila svoj posao, ustanovila što je, a ovo su teme o kojima treba razgovarati. Ali to je tema o kojoj bi voljela razgovarati recimo kada je bila Strategija regionalnog razvoja tad možda o tome treba razgovarati, kada je vezano uz otpad tad treba. Ja se nadam da će u ovu sabornicu doći i na plenarnu sjednicu Strategija prostornog razvoja koja se nalazi u onim dokumentima koji nisu još usvojeni. Imamo niz stvari o kojima treba razgovarati. Činjenica je da su svi projekti koji se odnose na eksploataciju mineralnih sirovina sadržali u sebi i projekt sanacije. Činjenica je da je puno njih nakon što je eksploatiralo otišlo ili zatvorilo poduzeće ili se maknulo i nije saniralo. Činjenica je da takve situacije su uvijek zgodne da neko riješi nekakav problem. I tu je uloga aktivista i ljudi da ukazuje, uloga inspekcije da izađe van na teren i to zaustavi i uloga jedinica lokalne samouprave i županija, a naravno i države i Ministarstvo gospodarstva odnosno Ministarstvo okoliša i energetike je sada malo u jednom malo u drugom, da tu ne samo propisima nego i stvarnim djelovanjem na terenu napravi da situacija bude bolja. Ono što sigurno u krškom kraju to smo svi koji smo imalo tehničke struke ili koji tamo živimo, krš ima svoje zakonitosti i činjenica je da jame koje su u kršu ne može doći pogotovo nikakav otpad, a najmanje bilo kakav opasni otpad jel ono što se možda u par kilometara od vašeg Sinja Sinja stavi u takvu jednu situaciju može se rezultat vidjeti znatno dalje. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Antona Klimana. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolegice Mrak-Taritaš u potpunosti se slažem da su sredstva za rad inspekcijama automobili, laptopi, smartfoni i ostala tehnička pomagala. Međutim tu dolazimo do jednog velikog pitanja, to je pitanje zakonskih ovlasti. Ja ću vam reći jedan primjer, a tu idem definitivno u prilog zazivanja opet formiranja državnog inspektorata, primjer turističke inspekcije. Ja ne znam da li ste upoznati sa time da turistička inspekcija može kontrolirati samo regularno prijavljene iznajmljivače, dakle vidite apsurda. Ona može pokucati na vrata tamo gdje ima tabla, gdje se napravila kategorizacija, prvi susjed može na crno iznajmljivati apartmane i ne može apsolutno ništa učiniti turistički inspektor. Može imati stotine vozila, može imati stotine smartfona, može imati stotine laptopa. Dakle tada mora pozvati carinu da dođe na lice mjesta ako je negdje u blizini da napravi inspekciju da to sivo tržište eliminira. Dakle to su isto problemi koje jednostavno efikasnost države pokazuju da li je ili nije. Zato mislim da definitivno ovo pitanje državnog inspektorata treba što prije aktualizirati, da se treba opet formirati jer kada je bio državni inspektorat svi inspektori imali su sve ovlasti, mogli su raditi taj posao. Danas evo volimo se hvaliti sa velikim brojem povećanja gostiju u RH, a najveći dio povećanja noćenja se desi u nekomercijalnom sektoru, a to vam govori upravo nešto, a to je ono pištanje gdje smo prije par mjeseci raspravljali, pitanje legalizacije objekata, kada u tim legaliziranim objektima možemo ugostiti i prijatelje do 15 ljudi. Ako je do 15 ljudi došlo u jedan objekat vi imate otprilike oko 1500 noćenja evidentiranih evidentiranih na nekomercijalnom sektoru koji se stavlja u statistiku, a pitanje da li ima država efekat od toga ili imamo samo gužvu u našim turističkim središtima. Hvala lijepo. **Reiner, Željko Hvala lijepo. Kolega Klima vi ste bili ministar isto ko što sam ja bila ministrica i možemo pričati svoje tužne priče vezano uz određenu nemoć u nekakvim procesima i smisao je da neko tko dođe iza vas ili iza mene da mu olakšamo život. I smisao rasprave u Saboru je uvijek da budemo u nekim sljedećim situacijama bolji. I da priznamo ako smo nešto krivo napravili, krivo smo napravili. Ja sam namjerno govorila o građevinskoj inspekciji koja nije baš nekakva tema iz razloga što nikada nikome nije palo na pamet da ta građevinska inspekcija ide u taj jedan veliki inspektorat jer smo te procese već imali. Što je smisao inspekcije? Smisao inspekcije je dvojaka, jedna je edukativna. To znači da zaista ide i da vodi računa da onaj tko radi bude nešto bolje, a drugo je smisao inspekcije ono što i samo kaže, a to je da na određeni način one koji kada je riječ o iznajmljivačima on kad iznajmljivačima koji su legalni on samo može provjeriti da li on to radi dobro i reć mu radi još bolje. A paralelno s tim može vidjeti jednu kuću koja je prepuna auta od svuda Dakle on mora doći i kazniti tog što je i to znamo da je to problem i to trebamo promijeniti. Ja sam namjerno govorila o smartfonima i namjerno sam govorila o građevinskoj inspekciji iz razloga što uvijek se nekako uspoređujete s nekim drugim državama, pa naravno da druge države pogotovo kada je riječ o koriste i satelite pa sa snimkom koji ide u 24 sata vi točno vidite koje promjene su u prostoru, to je vezano i uz eksploataciju mineralnih sirovina. Vi danas možete naručiti da vam isporučuju satelitske snimke i možete vidjeti koja je promjena u prostoru 24 sata. Ja sam sigurna da se netko na to odluči, da kaže da smo zakupili jedan satelit, da vidimo promjene u prostoru, da evidentiramo nekretnine ili eksploataciju mineralnih sirovina sigurna sam da bi na aktualnom satu, odnosno ono kad u ime kluba zastupnika tražimo svi klubovi tražili i da bi mi o tome raspravljali, a to je minimalni standard. …/Upadica Reiner: Hvala./… Nemojmo raspravljati o nečemu što je minimalni standard. Hvala. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Andrije Mikulića, izvolite. **Mikulić, Andrija (HDZ)** Uvažena zastupnice Mrak Taritaš, sa puno stvari se slažem apsolutno što ste rekli. Dakle, mislim da je diskusija otišla u krivom smjeru. Pa mi sad na temelju pojedinaca ili eventualno trgovačkih društava cijelu grupaciju uvodimo u nešto što se zove nelegalna priča. To nije istina i s činjenicama se treba upoznati da bi se znalo govoriti. Ono što ste lijepo rekli znate šta je još veća tragedija? Što smo mi prošlo tisućljeće pričali o tim stvarima, prema tome. Malo se šalim! Dali ste mi šlagvort. Govorili ste o jednoj firmi, o trgovačkom društvu koja je radila ceste pa je onda otišla. I nju smo procesuirali. I to trgovačko društvo smo procesuirali, jer ti ne daje pravo ako u Hrvatskoj gradiš ceste da ne plaćaš za mineralnu sirovinu koja rudno blago u vlasništvu Hrvatske države. Prema tome, hvala vam na tome što ste me podsjetili. Lijepo ste rekli ovo je vrlo kompleksna tema. Kad pričamo o mineralnim sirovinama moramo počet od početka. To je prostorno-planska dokumentacija. Onog trena kad u građevinskim dozvolama se nije više pisalo što je sa viškom iskopa nastao je problem i onda smo mi Zakon o građenju mijenjali, vi ćete znati bolje 2008. ili devete, pa uvodili onaj članak za višak iskopa itd. itd. I onda smo na neki način pokušali ovo što je naš kolega iz Bakra govorio vezano za višak iskopa, pa preko Državnog ureda tada, danas Ministarstvo za imovinu probali smo to riješiti. Što se tiče same sanacije evo još u ovih par sekundi, dakle ne trebamo daleko ići u susjednu državu i jednu, drugu i treću, pa da vidite kad pričate kolega o sanaciji što je sanacija. To je proces koji sukcesivno traje, sukcesivno, a imamo odličnih primjera u Zaprešiću kako se nešto sanira i kako jedinice lokalne uprave i samouprave ima koristi i više nego što je propisano zakonima. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo. Dakle kad krene sa bilo kojom temom, onda ta tema ode u smjeru u kojem mi svi usmjerimo i mi smo očito svi kroz prve rasprave pa dalje nešto više usmjerili vezano za eksploataciju mineralne sirovine iz jednostavnog razloga što nema, ja sam sigurna ni jednog načelnika ili gradonačelnika koji ovdje sjedi a da na svom području ima neku eksploataciju, da s tim nema problem. Problem koji ima, ima od korištenja cesta, pa onda oni ne plaćaju korištenje cesta. Dakle, uvijek vidimo problemi koji jesu. Eksploatacija bi trebala donijeti za jedan prostor i određeni benefit, pa onda bi ovi problemi bili nešto manji. Ali zaista kad je riječ o eksploataciji mineralnih sirovina to je jedna tema gdje točno možemo vidjeti u našem zakonodavstvu, u odnosu prema tome, u odnosu prema prostoru napretke koje smo napravili. Da smo zadovoljni nismo, da želimo biti još bolji želimo, ali je napredak postignut. I namjerno sam spomenula ovu tvrtku i namjerno sam spomenula izgradnju autoceste, jer su oni došli i bilo im je najnormalnije da dođu i brdo Zir sravne koliko im treba, iskoriste to, ne plate pritom ništa i odu dalje. Zašto? Zato što u tom trenutku zaista mi smo imali propise koji su bili nedorečeni, bili su nejasni. U prostornim planovima je bila samo odredba da se može eksploatirati izvan građevinskog područja, pa si mogao eksploatirati bilo gdje. Naravno da su tada bile žaruljice u crvenom i napravili smo propise. I propisi i zaista se prema njima ne trebamo odnositi. Oni nisu uklesani u kamen. Oni se moraju mijenjati, jer ono što se vi kad radite propise, a još i mi kad u ovoj sabornici ga donosimo ne možemo domislit mogu se domisliti ljudi u stvarnom životu, u stvarnoj realnosti. Prema tome i prema propisima se treba tako odnositi i to u ovom materijalu između ostalog o kojem danas raspravljamo i piše. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. I zadnja replika je poštovanog zastupnika Josipa Borića. Hvala lijepa. Kolegice Taritaš, činjenica jest da je ova priča o mineralnim sirovinama možda trebala bit izdvojeni dio jer je zaista materijal obiman i preko 100 stranica upućuje jasno kao i nalaz revizije koji sugerira da je to prostor unutar kojeg država trenutno ima veliki, velike mogućnosti da ga još bolje uredi od onoga što jest. I rekli ste da i svi oni koji dolaze sa lokalnih sredina jasno vide u čemu je problem. Ja dolazim recimo sa otoka koji ima problema u eksploataciji mineralnih sirovina. Ležimo ili imamo kamena koliko hoćemo, a moramo ga uvoziti iz, ne znam iz Like, iz unutrašnjosti Hrvatske, iz nikakvog razloga, tj. iz razloga što smo se ograničili kroz prostorno planiranje i imamo problem. Znači kao da bi usporedili to da imamo more, a da moramo jesti slatkovodnu ribu. Jednostavno moramo naći rješenje unutar tog prostora. Da li nas to i dalje zadovoljava na ovakav način na koji smo osmislili prije desetak godina sa Uredbom Uredbom o zaštićenom obalnom prostoru u kojem su onemogućeni, znači i kamenolomi i prostori za eksploataciju. A imamo i činjenice da se eksploatira kamen, ali sve je to u sivoj zoni, jer imamo ono što sam već rekao, imamo početak, imamo postupanje državnih tijela, imamo realizaciju i nemamo kraj. Nemamo kontrolu i tu se događa najveći problem. I zato sam rekao da sada državna tijela, prije svega Ministarstvo državne imovine, gospodarstva, pa i zaštite okoliša, pa i prostornog planiranja mora uzeti ovu reviziju, iz nje iščitati sve podatke da jasno vidi gdje je problem i zbog čega se događa situacija da mi nemamo točne evidencije onoga što se iskorištava, a prirodno je bogatstvo. I dolazi do manipulacija, tj. netko se bogati, a da na to ne postoji nikakav razlog. A uvijek su krivi tko? Čelnici lokalne samouprave, a nemaju nikakve alate da spriječe nekakav takav događaj. To sam samo evo htio reći. Hvala. Odgovor uvažene zastupnice Mrak-Taritaš. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo. Kolega Borić, vi ste se dotakli jedne vrlo zanimljive teme o kojoj bi mogli raspravljati cijeli dan u ovom Saboru, to je eksploatacija mineralnih sirovina na otocima. Brač i Korčula su izuzeti vezano uz arhitektonski kamen i nastao je, ja dugo pamtim, a sada sam već u dobi kad bolje pamtim, ono što je bilo prije nego što je bilo ovaj tjedan. Pa se sjećam kada je krenulo veliki interes za eksploataciju na otocima, krenulo je onda kada je Italija zabranila određene eksploracije jer su već iz eksploatirali i već narušili prostor i onda je bio jedan zahtjev na otoku Lastovu. Lastovo je otok koji otprilike mu treba onoliko vremena koliko i do Splita, toliko mu je i do Dubrovnika i toliko mu je i do talijanske strane i tamo se pojavi jedan investitor koji je htio dio Lastova koji dobro pozna Lastovo, dakle, iznad skrivene luke, pa prema, recimo, tako sjeveru istoku, je imao ideju eksploatirati, već je imao i kako će biti i trajekti i ti trajekti će ići kameni i voziti će direktno u Italiju. Italiju. I rezultat toga je bilo da je u zakonu u 2004. godine, bila zabrana eksploatacije na otocima, onda je to i dalje u zakonu bilo, a rezultat toga je bio i protokol upravljanju integralnim područjima Sredozemlja. Ali, da ja sad tu ne dužim, dakle, tu treba imati naravno i dozu razuma. Ne treba eksploatirati svud sve. Treba vidjeti gdje je kvalitetan kamen, a ako je zaista riječ o nekom kvalitetnom arhitektonskom kamenu, ja bi se uvijek založila za to da postoje otoci koji su izuzeci, ali to je tema o kojoj treba sjesti, treba razmotriti, treba vidjeti. Naravno da šljunak ne ne treba eksploatirati svuda, ali o tome treba vrlo vrlo pažljivo proučiti, promotriti i da znate uvijek možete napraviti veću štetu nego korist. Ali ja sam uvijek za to, da se uz dozu razuma i uz zdrav razum napravi i korist. Hvala lijepo. Sad idemo na pojedinačnu raspravu i prva je ona uvaženog zastupnika Mire Bulja. **Bulj,

promatramo činjenica da je hrvatsko gospodarstvo na javni natječaj, tj. javni nabavama i propalo. Činjenica da kada željezara u Splitu propadala, kad se gradilo hrvatske autoceste, A1, na kilogram hrvatskoga željeza nije stavljeno niti jedna šipka u cijeli niz tih ogromnih objekata vijadukta, tunela, nego je se uvozilo. Kakva je to bila javna nabava da je bilo skuplje kad su se kupile te mineralne sirovine, tj. željezo od nas otkupljivalo se, slalo se u Tursku i da je se otkupljivalo iz drugih država, a hrvatske željezare su propadale, niti grama, to je katastrofalno, da smo mi uvozili hrvatsko željezo, a hrvatske željezare su provozile. Naravno, kroz javnu nabavu da je se utjecalo i pogodovalo stranim investitorima, zbog toga je hrvatske autoceste su iskočile sa nekada 5 milijuna eura eura po kilometru, otišlo je na puno puno više, na 5 puta više. To je činjenica da po brojnim pitanjima javnih nabava, koje su provodile ministarstva, lokalne samouprave, propala konkurencija, da ih se pogodovalo. I vi to u svojim izvješćima i radite. Evo možemo uzeti samo brodogradnju, brodogradilište Split koje subvencionira i to je isto nalaz vašeg, u vašem nalazu, kojega subvencionira država, apsolutno ne ispoštiva niti jedne ugovorne i vi se s tim ministarstvo upoznali, čak i to brodogradilište Split koje je hrvatska država milijardama, milijunima, stotina milijuna kuna subvencionira. Čak i ne prima naše radnike sa područja Hrvatske, nego iz drugih država, a naše šalje u Irsku, u zapadne, u Aziju, jednostavno, naravno da smo izgubili, prije svega u brodogradnji, ono najbitnije, to je čovjek kao najvrjedniji resurs, a država subvencionira nekoga da zapošljava ljude iz drugih država, jer jednostavno, tu se radi i na crno. A naši mladi ljudi ne mogu se obučiti i odlaze. To je po pitanju recimo evo brodogradnje i brodogradilišta Split i vi to čak i u nalazu svome i navodite u ovome dijelu, da subvencionirani novac se ne koristi na temelju ugovora prema tim ljudima. I nažalost, evo izgubiti ćemo i brodogradnju. Najmanji je problem što ćemo izgubiti brodogradnju, ali izgubiti ćemo i ljudske potencijale i resurse od najkvalitetnijih varioca do inženjera brodogradnje. I to je ono najbolnije jer to je bio pokretač, poglavito dole u Dalmaciji pa u cijelom Jadranu, Rijeke, do Splita i to su činjenice koje ste vi naveli ovdje u svome izvješću. To sam vidio. Evo krenuti ću sad znači što se tiče javnih nabava, niti tko šta radi, kriminal cvijeta, pozivanje na inspekcije, od 2008. iza 2008. činjenica da je uništeno hrvatsko gospodarstvo, ali što se tiče mineralnih sirovina, o tome mogu još jednom ponoviti. Jedino što su napravili, znači, da je se eksploatiralo, mogu govoriti za primjere svoga kraja Sinja, još jednom ponoviti, jer živim u okružju brojnih rudokopa, kad je se eksploatacija izvršila, bilo je potrebno po zakonu krenuti u sanaciju, sanacija nije izvršena. Brojni objekti su ostali oštećeni jer ih se tada eliminiralo, ljudima se napravile ogromne štete i sad su ostale samo rane u prostoru, gdje se ne može. A zakonski je bilo obavezno, onaj koji je vršio eksploataciju državnih sirovina i nije plaćao onoliko koliko treba plaćati, može se kolega Mikulić pozivati na ovu inspekciju, na onu inspekciju. je činjenica da su velike šteta napravljen, govorim sad u području grad Sinja gdje živim a tako i na Braču, Jadrankamen gdje su uključeni i vlasnici kamenoloma, očevi od saborskih zastupnika, bilo SDP-a, bilo HDZ-a, vi to dobro poznate. Vi znate kako to ide i da jednostavno ne funkcionira. Ostale su nam ekološke rane, možete vi kazati, ali ja sam bio samo aktivist, ponavljam, bio sam aktivnost koji je vodio te aktivističke prosvjede, da nam se ne odloži troska uz pritok rijeke Cetine, iz tvornice …/Govornik Znači, to su ogromne štete, gospodine Mikulić. Ja imam od tih koji su to željeli …/Govornik se ne razumije./… lobiji, vlasnici tih priča, koji su utjecali. Tu su brojni poduzetnici koji bi htjeli odložiti taj otpad i zaraditi ogroman iznos novca da se riješe iz Dugoga Rata industrijske troske gdje su Englezi prosijali feroleguru koja je ostala i uzeli plemeniti taj metal i prodali ga, engleska tvrtka da bi tu prašinu kasnije iz Tvornice Ferolegura Dugoga Rata imali namjeru odložiti u cetinski kraj, naravno tamo gdje su napravljene najveće štete tim rudokopima jel doslovno nema niti niti … niti nogostup uz taj rudokop u samome centru grada i stvarno lokalno stanovništvo i lokalna zajednica apsolutno nije imala nikakve koristi od tih rudokopa osim što i dalje nam prijeti mogućnost u tome prostoru da će jednoga dana nekome pasti na pamet ili u inspektoratu ili suprugu od ministrice potpredsjednice Vlade neke ili nekoga od članova njihov uže obitelji da kažu da to je za razvoj cetinskog kraja, odložit ćemo mi trosku iz TLM-a u Šibeniku industrijsku ili iz Dugoga Rata. Tako se vodi država, sve inspekcije tu padaju. Realitet je da je to bio kriminal i kod dodjela koncesija, realitet je da se nije saniralo da je kriminal jer neko je imao obavezu zakonsku sanirati rudokop. Da li iz drugog eksploatacijskog polja ili na drugi način, ali po elaboratu i sanacijskim materijalima koji su bili unutar elaborata u rudarskom projektu o sanaciji. Ja ovo ne govorim kao stručnjak nego kao aktivist koji živi kraj rudokopa da bi zaštitio sebe, svoju obitelj, svoje susjede, djecu i naravno pritoke rijeke. Ja ovo govorim kao obični čovjek koji je na terenu vidi šta se događa i to je činjenica. Spomenuo sam Jadrankamen Jadrankamen na Braču, također to su ogromne štete. Najbolji kamen na svijetu, brački kamen, Bijela kuća napravljena. Do čega smo dovedeni? Ne zna se ni tko je vlasnik ni tko upravlja. Znači gdje god pogledamo, gdje god krenemo naši prirodni potencijali, resursi, mineralne sirovine govorimo ovdje o javnoj nabavi ili o mineralnim sirovinama činjenica je da nije rađeno u korist razvitka RH, opstanka mladih ljudi na ovome području. Sve je se svelo pa i energetika ako hoćemo ući i malo dalje, sve se svelo da iđe u privatne džepove i činjenica da ti krajevi gdje su ti bogati resursi i potencijali koje je tribalo iskoristiti u razvoj sredina, činjenica da su ostala jedino prazna ta mjesta i ostale te rane, ti rudokopi koji nisu sanirani, umjesto da su se kao što je gospođa Taritaš malo prije rekla da su se ti prostori sanirali kako treba sanirati u prostornim planovima, da budu sportsko rekreacijska središta, akvaparkovi jel je tu blizina mora, plaža. Ma ne, sve je se svelo na koncesije, na plaže, na mineralne sirovine rudokope da se dodijeli sebi, svojima najbližima i to je činjenica. Zbog toga je Hrvatska država u ovome trenutku na ovoj razini, a Državna revizija je odradila svoj posao. Ja sam je pročitao mene je interesiralo ove dolje priče Brodogradilište Split koje je sve radi protiv interesa hrvatske brodogradnje, a Hrvatska država vlasnika brodogradilišta subvencionira u milijunima kuna godišnje u stotinama milijuna kuna. Vi ste to naveli u izvješću, čak i ove godine ste predali pa sam i to čak izvješće pročitao za 2016. pardon. To je činjenica da se ne radi u interesu razvoja na našim resursima mineralnim sirovinama i ostalim potencijalima u interesu lokalnih zajednica, države nego u interesu pojedinaca i novac ostaje u pojedinačnim džepovima. Ono što kažu bit će inspektorat prije 2013. je bio dobar sad uvijek isto, na terenu uvijek isto, osiromašeni krajevi, eksploatacijska polja ostala gdje još mogu eksploatacijska polja jel je plaćena šapa to ćete … svojim pulenovima ili u plinskoj proizvodnji ili nafti ili mineralima, zna se točno pa to je vidljivo to svaki dan možemo gledati na koji način se radi. Sama termoelektrana evo sada ću ja otić opet centimetar dalje ili vjetroelektrane vidimo da milijarde kuna godišnje dajemo strancima za obnovljive izvore energije, tako ćemo i za plan, zbog toga će se uništavati i naše vode i naše zemljište i naš zrak u najljepšim ekološkim područjima RH koje bi morale biti potencijal razvoja turizma, znači turistički potencijal eko proizvodnja ono što Hrvatska ima i ono što je potrebno našim turistima, a ne samo more i obala nego i zaobalje i sve te ljepote koje imamo jezera, rijeke, pitku vodu koju možemo piti

javnoj nabavi i rupama u zakonu koje taj zakon postoji. Ja bi spomenuo, vi niste iz Zagreba mogli ste primijetiti u Zagrebu da ima jako puno stupića ovih prometnih i čak nije problem cijena tih stupića. Jedan stupić vam košta oko 100 eura, ja se ne razumijem u cijenu tih stupića, ali problem je što se ti stupići postavljaju tamo gdje ne treba i gdje treba. Grad Zagreb nije dužan provoditi javnu nabavu za komunalne radnje do 500 tisuća kuna i onda imate činjenicu da ne znam postoje stupići oko jednog rasvjetnog tijela, 10 ih se postavi, ti stupići koštaju po 100 eura, to je otprilike 200, 300 tisuća kuna i po kojim kriterijima se postavljaju i tko ih je nabavio po toj cijeni. Tako kažem da postoji puno rupa u zakonu i jedinice lokalne samouprave koriste zakon da bi na neki način obavljale mutne poslove, evo konkretno ovaj primjer je sa stupićima. Hvala. Evo sve o stupićima odgovorit će uvaženi zastupnik Miro Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Pa i to je dio javne nabave i sigurno to Zagrepčane interesira to je samo možda kap u moru ti stupići. Činjenica da … vidim da su metalni nekakvi stupići, čak ovdje vidim pa činjenica da bi u Hrvatskoj državi se donio lex šerif i da bi opstali takvi gradonačelnici koji upravljaju novcem kako ih je volja i čak im je to dozvoljeno zakonom. Zbog toga su i na vlasti i oni vladaju, oni su faraoni, oni imaju moć dijeljenja novca kako im pane bez ikakve javne nabave. I zbog uvjeta fali jedna, dvi ruke mi ćemo morati doniti zakon da se još jače osnaže ti šerifi koji evo u Zagrebu samo na stupićima, samo na stupićima vi ste rekli, niste govorili do 500 tisuća kuna mogu nabaviti bez javne nabave ako sam dobro shvatio. I činjenica je da se stvara faraonski sustav, moć i na taj način on jednostavno ljude koji su izgubili svoj posao, ljude koji su ostali zbog posla, zbog takvih radnji, jednostavno ljudi su postali ovisni, izgubili dostojanstvo iako mu da socijalnu pomoć za električnu energiju da plati vodu, nešto da mu se pomogne a doveden je prisilno. Jer ti čelnici navijaju da imaju što više socijalnih slučajeva i da imaju takvih javnih nabava, da izgubi se što više radnih mjesta. Zbog čega? Da mogu ljudi ovisit o njima. kad čovjek izgubi dostojanstvo ne svojom krivnjom, nego krivnjom tih lokalnih šerifa, loših zakona, onda ih ti ljudi jednostavno budu dužni. I zato se taj narod triba probuditi. To nisu njihove pare ako su ljudi došli u socijalni problem, to su pare svih nas

Poštovani kolega Bulj, nisam mogao replicirati kolegi Mikuliću. On je imao zadnju, pa ću sad iskoristit budući da ste spominjali ponovno ovaj njegov slučaj. I ono što se događalo on se pozivao na institucije, pa ja i govorim da je problem i ono što ste vi sada govorili o institucijama koje nisu reagirale. Kako je moguće da čovjek koji je na čelu Odjela za rudarstvo dodjeljuje svojoj ženi i gospodinu Mikuliću koncesiju, a ta koncesija odnosno količina koja će se tu izvući je puno veća od one koja je propisana u Zakonu o rudarstvu. I nitko za to nije odgovarao! Pa o tom mi pričamo. I znate kako meni onda odgovara kolega Mikulić, da sam ja parkirao na mjesto za osobe sa invaliditetom. Da, napravio pogrešku, platio kaznu i na svom Facebooku napisao javno da cijela Hrvatska zna da sam pogriješio. Mogao sam šutit, platit kaznu. Kada bi svi oni koji su oštetili Hrvatsku javno objavili što su napravili bili bismo gdje bismo bili. **Reiner, Željko (HDZ)** Kolega ali vi ne replicirate kolegi Mikuliću. se./… On je spominjao i vi ste spominjali. Njega nisam na to opomenuo, ali molim vas nemojte. Govorimo o problemu o kojima i o temi o kojoj je riječ. Izvolite kolega Hvala lijepo. Kolega Grmoja da, jednostavno ljudi koji vode institucije to je nevjerojatno da onaj koji je na čelu jedne ili zamjenik glavnog inspektora da dobije koncesiju na nekakav eksploatacijsko polje, ali o tom po tom. Puno bitnije su i najvažnije su one stvari što čovjek gradi sustav. Oni koji rade svoj posao ne može se politički jednostavno utjecati na sve. Mi možemo ovdje pričati šta hoćemo, ali na terenu di ja živim, di vi živite je vidljivo da mineralne sirovine, eksploatacijska polja se isključivo daju po političkom putu, političkim putem. Takva je borba bila i u Sinju za rudokop. Pa svela se čak i na političku razinu, da se radile brojne liste i politički, znači jednostavno politički. Ali nitko ne misli za dobrobit toga naroda uopće na tome području. Jednostavno po političkoj podobnosti i naravno da će vama reći kolega Mikulić da ste se vi parkirali, što ste se ispričali ili će tražiti moju iz Domovinskog rata medicinsku dokumentaciju on se baviti s tim stvarima, a mogao je bit u ratu Kolega Bulj, ovo nema uistinu nema veze sa revizijom./… Oni koji su branili Domovinu uvijek su spremni kazati istinu pa u ovome slučaju da su državu doveli na dno dna i po pitanju termoelektrane Peruča i po pitanju eksploatacijskih polja i dodjela koncesija za eksploatacijska polja i brodogradilišta. I to je činjenica jer se sve događalo tijekom Domovinskoga rata i poslije Domovinskoga rata. I sad su oni veliki stručnjaci. I sigurno da su bili veliki stručnjaci, radili svoj posa. Miro Bulj …/Govornik se ne razumije./… ne bi bio saborski zastupnik. Hvala Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Tomislava Žagara. **Žagar, Tomislav (Nezavisni)** Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Bulj, dakle ponovo se možemo složiti da nalaz Državne revizije može nas uputiti na to koji su sve propusti napravljeni u području javne nabave. Vi ste to malo proširili, pa ste osim kriminala govorili ovdje čak i o zločinačkom udruživanju, gdje su ljudi, više ljudi, više pojedinaca, više poslovnih subjekata kako se to ima običaj reći ne da su u sukobu interesa nego se njima interesi poklapaju, a ti interesi svakako nisu javni pa su se udružili da bi došli do određenih sredstava. I mislim da je onaj tko je ovdje spomenuo danas da čak i prenormiranje zakonskih odredbi nećemo doći do cilja. Ako mogu samo da me predsjedavajući ne upozori jedan kratak vic kad su jednoga, kad je Haso Muju pitao kad je vratio se iz Engleske vrlo imućan, pa na čemu si zaradio novac, pa kaže on pa na kartama. Kako na kartama to je dosta rizično? Pa kaže lijepo kad smo mi trebali pokazat karte gospoda iz Engleske su rekli ne trebate pokazat karte, vrijedi džentlmenska riječ, pa šta kažemo to imamo. I kaže na to Mujo e kad je mene krenula karta. Zapravo govorim o tome da u javnoj nabavi koliko god bi vi normirali te stvari, ako postoji namjera, ako postoji namjera da se stvari naprave mimo zakona onda će se i napraviti. Jer evo primjer vi govorite ovdje o primjerima. Gospođa koja vodi javnu nabavu njen suprug nije dobio posao na tom, na javnoj nabavi ali je njegovo poduzeće bilo kooperant koje je nakon provedene javne nabave uredno angažirano na tom poslu. Evo to su neki primjeri izigravanja zakona. I mislim da jedino na ovaj način upornim nalazima Državne revizije kroz godine će se stvari pomaknuti s mrtve točke u Republici Hrvatskoj. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor uvaženog zastupnika Bulja. Vi ste to ispričali u zanimljivom tonu, ali je to realnost. Činjenica da javne nabave su ogroman problem, kako na lokalnoj razini tako i regionalnoj, tako i državnoj kroz sve institucije, da su javne nabave svedene na ono što je najgore, a to je pogodovanje. Tu se uništava i konkurencija. Kad se uništava konkurencija, jel ako dobije loši posao, onda taj, koji je puno bolji i kvalitetniji, on jednostavno se ne može razvijati i on propada. I oni nekvalitetnije u biti i politički potkovaniji, potkovaniji, oni opstaju na tržištu. Pa evo, u plinskom danas biznisu moramo to vidjeti. Pa vidjeti ćete uskoro zbog čega i plinovodi natječaji i zbog čega termoelektrane se guraju kroz institucije, kroz inspektorate, još samo jedna dozvola, studij utjecaj na okoliš, jer to je posebna priča, studij utjecaj na okoliš. Čak su naveli da je kod mene sve šuma. I brežuljci naveli su kada u su sanaciju htjeli taj …/Govornik se ne razumije./… čak su naveli da nema gnijezda od ptica. Od ptica jednostavno ne možeš proći, ono prekrasno područje. Hvala lijepo. Hvala. Sada smo, pola 2 praktički, pa ćemo napraviti stanku do 3 sata i onda nastaviti sa pojedinačnom raspravom Hvala vam lijepa.